Kolegice i kolege nastavljamo s točkom - Prijedlog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnostima za kolektivno pregovaranje, prvo čitanje PZ br. 96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

Poštovani gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno prigovaranje koji je već sada izazvao veliku medijsku pozornost. Vjerojatno zato što je to zakon koji je trebalo donijeti davno prije, dakle unazad petnaestak godina se pokušava donijeti taj zakon. Mi smo dolaskom u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na stolu imali 6 verzija tog zakona. Između ostalog jednu verziju zakona je pisao jedan strani stručnjak iz Brazila koji isto tako nije uspio dovesti do konsenzusa jer tako zakon bi trebao odražavati sva pravila koja su potrebna u samom procesu kolektivnog pregovaranja. potreba za donošenjem ovog zakona proizašla je iz pregovaračkog procesa pri kojem je detektirano da socijalni partneri u Hrvatskoj, a naročito sindikati nisu dovoljno pripremljeni za socijalni dijalog na Europskoj razini. I ono što sam već naglasio taj su zakon trebali donijeti Mi smo održali preko dvadesetak sastanaka radne grupe koja je obuhvaćala predstavnike Vlade, predstavnike sindikata, predstavnike svih središnjica i predstavnike poslodavaca. u zadnje vrijeme sam pogledao na mom mailu ima negdje otprilike 23 verzije samog zakona. Što govorio o tome da je bilo vrlo teško zakon sam po sebi usuglasiti. Pogotovo što sindikalne središnjice su zagovarale i prije, i sada. I apsolutno je to njihovo legitimno pravo jer brane svoje određene interese. Branili su različite koncepte i kriterije, a samo da napomenem da u Republici Hrvatskoj imamo registrirana 534 sindikata i 24 sindikalne središnjice koji prema podacima iz zadnjeg prebrojavanja 2009. godine okupljaju negdje oko 423 tisuće članove. Od ukupno 42 sektora u kojima postoje bipartitni sektorski dijalog na europskoj razini nažalost u Hrvatskoj su formirana samo 3 sektorska socijalna vijeća i to samo 1 na bipartitnoj razini. Također postoje vrlo velike razlike među nacionalno reprezentativnim sindikalnim središnjicama, pa najmanje, ima čak 8 puta manje članova od one najveće, a neke središnjice imaju samo 1 zaposlenu osobu. Trenutačni zakonodavni okvir onemogućuje brzo formiranje pregovaračkih odbora i tako poduzećima onemogućuje da se u dogovoru s radnicima prilagođeno onim ostalim uvjetima, a kako u pojedinim sektorima sektorima prebrojavanje članova sindikata traje i po nekoliko mjeseci. Na probleme pri kolektivnom pregovaranju upozorila je i Europska komisija na posljednjem pododboru za financijska i gospodarstva pitanja i statistiku. Samo da napomenem da mi u ovom trenutku i u samoj državi imamo kolektivno pregovaranje, temeljni kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, ističe 31.7. Mi smo 3 mjeseca pred istek pred istek tog temeljnog kolektivnog ugovora pokrenuli proces pregovaranja i desilo se ono što se uvijek nažalost dešava da je jedan od sindikata osporio sastav pregovaračkog odbora i time i ulazimo u sustav prebrojavanja. U ovom trenutku mi u državi prebrojavamo državne službenike i namještenike koji su članovi pojedinih sindikata. I to je će trajati najmanje mjesec dana, uz svu našu želju da se to prebrojavanje napravi više. A sad računajte kako će to izgledati u nekim velikim sustavima gdje imate po 50 i 100 tisuća samih članova sindikata gdje je to prebrojavanje traje praktički mjesecima. Dakle, ovim zakonom ćemo i taj dio svesti na razumnu razinu, jer onaj tko postane reprezentativan tu reprezentativnost zadržava u sljedeće 3 godine. Šest verzija zakona govori samo po sebi da je bilo vrlo teško usuglasiti zakon. S druge strane smo bili svjesni da nećemo moć usuglasit ga do kraja. I to se i vidi i po medijskim istupima i po svemu onome što prati ovaj zakon. Mi smo rekli da ćemo ga usuglasiti negdje u otprilike 80% članaka, i negdje to je otprilike u tom dijelu. Navesti da onim najvažnijim člancima koji

stavljanje izvan snage produžene primjene kolektivnih ugovora. Dakle, skraćenje tog perioda na razumni rok su neke stvari koje se nisu mogle dogovoriti i mi smo rekli da u tim slučajevima gdje se ne može, te strane ne mogu dogovoriti da će Vlada preuzeti na sebe odgovornost i ponuditi zakonsko rješenje, i to smo upravo napravili. Dakle, takav prijedlog se nalazi pred vama. U inicijalnim raspravama smo čuli da je ovaj zakon neustavan, budući da navodno ograničava pravo na udruživanje zajamčeno Konvencijom 87. Međunarodne organizacije rada. Međutim napominjemo da odbor stručnjaka Međunarodne organizacije rada propise koje udrugama i sindikata daju posebna prava, ne smatra suprotnim načelima slobode udruživanja. Ukoliko utvrđivanje najreprezentativnije organizacije utemeljene na unaprijed utvrđenim preciznim i objektivnim kriterijima, razlikovanje između najreprezentativnijih organizacija i ostalih organizacija ograničeno na određena povlaštena prava kao npr. u svrhu kolektivnog pregovaranja, konzultacija sa javnim vlastima ili određivanja predstavnika radnika i poslodavaca na međunarodnim sastancima. Sindikatima koji se ne smatraju reprezentativni i stoga nisu zastupljeni u tripartitnim tijelima jel nemaju pravo na sklapanje kolektivnih ugovora nije uskraćeno pravo na obranu radnih interesa svojih članova, na organiziranje vlastite administracije i formiranje njihovih programa aktivnosti. ne razumije./… utvrđivati neovisno tijelo uz svako jamstvo nezavisnosti i objektivnosti. I zadnje, omogućeno je sindikatima pravo na sudsku zaštitu protiv odluke kojim se ne priznaje status reprezentativnog sindikata. Sve ovo je sadržano u ovom prijedlogu zakona. Također smo čuli da ovaj zakon komplicira kolektivne pregovore što također nije točno budući da je osnovno polazište ovog prijedloga da se reprezentativnost za kolektivno pregovaranje ne utvrđuje dok ju nitko ne osporava. Dakle, ako imate u tvrtci jedan sindikat on je automatski reprezentativan i s njime poslodavac mora pregovarati. Ako imate dva sindikata koji su se dogovorili da budu pregovarački odbori i nitko to ne osporava oni su automatski reprezentativni. Također, ono što znamo i vidimo da je problem oko formiranja kolektivnog, pregovaračkog odbora za kolektivno pregovaranje i da malo, malo se prebrojava članstvo. Ovim zakonom smo isto tako neke stvari razriješili, pa smo rekli kad utvrđujemo reprezentativnost onda vjerujemo sindikatima. Vjerujemo onome što dođe od sindikata. Dakle, kad utvrđujemo brojnost članstva vjerujemo u dva papira. Jedan papir je koji je potpisan od strane poslodavca i sindikalnog povjerenika koji kaže u toj i toj tvrtci djeluje toliko i toliko članova tog sindikata. Također vjerujemo dokumentu koji će izdati i središnjice ili sindikati u kojemu će stajati toliko i toliko članova sindikata plaća direktno članarinu na kasu sindikata. Dakle, ne plaću preko plaće. Dakle, vjerujemo podacima koje će nam dostaviti sindikati, dakle u prebrojavanju nema nikakvih više slanja JMBG-a, imena i svega ostaloga. Želimo da to bude vrlo jednostavno, a idemo sa jednim velikim povjerenjem. Također je bilo vrlo velikih prijepora oko toga koliko treba biti članova sindikata udruženo u sam sindikat da bi bili reprezentativni. Tu smo stali na stanovište da bi trebalo imati dogovor između sindikata. I postotak se kretao znači između 10 i 20%. Dvije sindikalne središnjice smatraju da je 20% objektivno, drugih tri smatraju da je 10% nešto

osoba, znači radnika može formirati sindikat što znači da bi u tvrtci sa 100 zaposlenih 10 sindikalno udruženih radnika mogli biti već sindikat koji može kolektivno pregovarati. Dakle, tu smo na granici između one granice kada se 10 ljudi skupi i udruži se u sindikat i same reprezentativnosti. Smatrali smo da je objektivnije da to bude 20%. Iz tog razloga je i u ovom prijedlogu zakona stoji da je reprezentativan sindikat onaj koji ima 20% udruženih udruženih članova sindikata od ukupnog broja sindikata. Ne mislimo da će to razbiti sindikate. Mislimo da će potaći na okupljanje, na omasovljenje sindikata. Jer ono što je osnovni problem u Hrvatskoj je da imamo puno članova sindikata u javnom sektoru, a vrlo malo u realnom sektoru. Dakle, u onom sektoru koji proizvodi. I tu smo, nismo postigli konsenzus i ne možemo ga ni postići. Više puta smo pokušali postići konsenzus i rekli smo sjetite se, to je zakon koji regulira vaš dio kolektivnog pregovaranja, sjedite se, dogovorite se da li je to 10, 15, 20, 5, 1% ali jednostavno bi trebalo se sjesti i dogovoriti. Međutim, na žalost

Hrvatska ima strukovne sindikate i da oni sudjeluju u kolektivnim pregovorima. Primjer je zadnje kolektivno pregovaranje u zdravstvenoj djelatnosti gdje su neki strukovni sindikati odigrali takvu ulogu s jedne strane neki misle pozitivnu, neki misle negativnu. Prema tome, strukovni sindikati su naša realnost i željeli smo da i te sindikate i da ti sindikati imaju svoju određenu težinu u kolektivnom pregovaranju tako da smo u zakon rekli da su reprezentativni oni strukovni sindikati koji zadovoljavaju najmanje tri kumulativna uvjeta. Prvi je da od ukupnog broja članova imaju najmanje 75% članova koji moraju biti iste struke ili zanimanja. Drugo, da radnici te struke i zanimanja moraju biti izravno vezani s područjem za koji se pregovara i da u svom članstvu moraju imati najmanje 40% radnika iste struke i zanimanja od ukupnog broja radnika iste struke i zanimanja zaposlenih kod tog poslodavca. Jednostavno strukovni sindikati su realnost i ne možemo zatvoriti oči da ne postoje, ali u svakom slučaju i njihov sustav, znači njihovo sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju treba na određeni način valorizirati, ali i na određeni način ograničiti. Kad govorimo o tome da li ovaj zakon onemogućuje štrajk ili ne, ovaj zakon apsolutno omogućuje štrajk. To je legitimno pravo, međutim ono što onemogućuje da oni sindikati koji nisu reprezentativni pokreću štrajk za one stvari koje se koje se definiraju kolektivnim pregovorom i kolektivnim pregovaranjem što je logično. Ali imaju i dalje iako nisu reprezentativni imaju i dalje mogućnost organiziranja štrajka za sve one stvari za koje misle da ih treba na neki način upozoriti poslodavca da nije u redu omogućuju da pregovaraju o svim drugim pitanjima koja nisu vezane uz kolektivne ugovore, omogućuju da organiziraju vlastitu administraciju. Prema tome, ne stoji primjedba da se ovim zakonom onemogućava onemogućava pravo na štrajk. S druge strane kad govorimo o Međunarodnoj organizaciji rada Odbor stručnjaka za slobodu udruživanja Međunarodne organizacije rada objavio je vrlo jasno načelo prema kojem su zakonske intervencije u produženu primjenu kolektivnog ugovora prihvatljive samo u hitnim slučajevima i za kratka razdoblja. Budući da postojeća odredba omogućuje neograničenu primjenu pravnih pravila iz isteklih kolektivnih ugovora postojeće rješenje također smatramo da je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama, no kako članak 7. Zakona o radu definira da se na radnika uvijek primjenjuje povoljnije pravo ta odredba nije smatrana kršenjem konvencije. Iz tih razloga nije predloženo ograničenje produžene primjene pravnih pravila, nije u suprotnosti s tim načelom. Dakle, ovo što predlažemo ovim zakonom dakle ovim zakonom uređujemo kolektivno pregovaranje, ovim zakonom smatramo da možemo urediti i dio koji koji proističe iz kolektivnog pregovaranja, a to je produžena primjena pravnih pravila isteklih kolektivnih ugovora. I s time također smatramo da to nije u suprotnosti sa Konvencijom br. 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje koja je u odnosu na nacionalno zakonodavstvo pravni jači izvor snage. mi ne ukidamo taj institut. Taj institut ostaje i dalje ali ga ograničavamo na tri mjeseca. I ono što isto tako omogućavamo da se stranke koje su u postupku kolektivnog pregovaranja i dogovore produženu primjenu kao i do sada pri čemu ocjenjujemo da je rok od tri mjeseca primjeren za provedbu postupka pregovora i zaključenja novog novog kolektivnog ugovora. Da li je to 3, 6, 9 mjeseci je stvar arbitriranja i stvar o tome da li mislite da bi trebalo kolektivne pregovore završiti što prije, početi što prije nego čekati zadnji trenutak pa onda krenuti kolektivno pregovaranje s ciljem da onda uđete u zeitnot i da onda iznudite neke stvari. Kada govorimo o središnjicama, središnjice smo isto tako definirali ovim zakonom. Dakle, jedan od kriterija da središnjica mora brojiti najmanje 50 tisuća članova. Isto nije postojao konsenzus, isto imamo razlike samo uvijek je različito tko smatra da je to dobro tko nije. Neki koji smatraju da ne znam 20% je dobro, ovdje kod ovog dijela smatraju da nije dobro da bude 50 tisuća nego bi trebao biti manji broj. Neke središnjice smatraju da bi trebao veći broj. Također kada govorimo i o samim strukovnim sindikatima jedne središnjice smatraju da je uredu da oni budu unutra, drugi ne. Samo vam oslikavam probleme s kojima smo se susretali u izradi ovog zakona. I ono što smo rekli mi ćemo preuzeti odgovornost za donošenje ovog zakona zato idemo u dva čitanja da čujemo primjedbe na njega, da se te primjedbe ugrade, a s ciljem da ovaj zakon u Hrvatskoj bude dio radno-pravnog zakonodavstva. S druge strane ovaj zakon je jednako važan kao i Zakon o radu, iako Zakon o radu više čujemo, više slušamo. Međutim, Zakon o reprezentativnosti sindikata je jednako važan. Samo da napomenem da je to organski zakon dakle treba biti donesen sa većinom od 77 zastupnika. I s druge strane je to dio trojstva koje je vezano uz samo tržište rada uz samo radno-pravno zakonodavstvo. Drugi zakon koji će vrlo brzo stići na klupe tu u Sabor je Zakon o zaštiti na radu, dakle to je treći zakon koji će regulirati radno pravo u Hrvatskoj. Ja vjerujem da će biti puno rasprave, da će biti puno prijedloga. Mi smo otvoreni za sve konstruktivne prijedloge, prijedloge koji će omogućiti da svi jednostavno se nađu u ovom zakonu, a ono što će nam ovaj zakon isto omogućiti u bliskoj budućnosti da konačno krenemo i onaj završni proces konsolidiranja sindikalne scene u Hrvatskoj je da krenemo u proces podjele sindikalne imovine jer je to jedan od preduvjeta je da znamo tko i s kime i kako pregovara i da dogovorimo tko je reprezentativni sindikat, tko nije reprezentativni sindikata i mislimo da smo dogovorili vrlo čiste kriterije. I nadam se da će se sindikati naći u tome. Kao što vidite već se pomalo nazire određeno udruživanje na razini središnjica, a vjerojatno će doći do udruživanja i u području granskih sindikata i sindikata tvrtke što će govoriti o tome da će se sindikati osnažiti i da će biti puno puno jači nego što su do sada. Što se tiče poslodavaca, o njima nismo puno govorili jer je bio jednostavniji jednostavniji način usuglašavanja ali ni s njima nismo postigli do kraja dogovor jer smo smatrali i da u dijelu organiziranja na nacionalnoj razini, dakle Udruge poslodavaca koja će reprezentirati poslodavce trebamo ostaviti mogućnost da se i tu nađu i drugi. Dakle, kriterije smo postavili na način da nisu maksimalistički, a nisu ni minimalistički nego omogućuju jednu dobru konkurenciju. Da li će ostati jedna udruga poslodavaca, da li će se javiti dvije druge ili tri ali smo smatrali da moraju biti u jednakom odnosu i kao sindikalne središnjice. Što se tiče samog zakona, on će nakon drugog čitanja stupanjem na snagu proizvesti određene pravne učinke, a to znači da oni ako ga usvojimo da oni kolektivni ugovori koji su istekli, koji su u produženoj primjeni će važiti još tri mjeseca produžena primjena i onda se trebaju dogovoriti sami kriteriji nastavka. S druge strane smo dali period sindikatima da se provede proces ocjene reprezentativnosti i mislimo da ćemo ovim zakonom potaknuti da se stvari rješavaju prije, a ne da se čeka zadnji čas u kolektivnom pregovaranju. I ono što ćemo sasvim sigurno forsirati, a forsirat ćemo kolektivno pregovaranje ne samo u javnim službama nego i u realnom sektoru, jer je kolektivno pregovaranje nešto što je tekovina Europe, što smo mi prihvatili. Krenuli smo dobro mislimo da ga treba još unaprijediti još jedan korak iznad i da ga moramo što više proširiti na onaj dio gdje ga nema, a to je dio u realnom sektoru dakle u onom dijelu gdje imamo i vrlo malo organiziranih sindikalnih članova. Za sve ostalo što bude trebalo odgovoriti ili komentirati tu smo slobodni da neke stvari uvažimo, promijenimo. Ali mislimo da je ovaj zakon vrlo važan, da neće usitniti sindikalnu scenu, da neće dovesti do poremećaja na sindikalnoj sceni. Primjer nam je da samo napomenem Zakon o poticanju zapošljavanja gdje smo spominjali da ćemo da ćemo sniziti cijenu rada, da ćemo mlade ljude isporučiti poslodavcima. Kao što vidite ništa od toga se ne događa, tako da ni ovim zakonom koji smo donijeli mi smatramo da ćemo samo osnažiti scenu, a rezultate ćemo vidjeti vrlo brzo za godinu dana jer se u tom periodu trebaju sindikati organizirati, trebaju dobiti svoju reprezentativnost. Hvala lijepa. Zahvaljujem ministru. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. **Zgrebec, Hvala potpredsjedniče. Ministre i zamjeniče, kolegice i kolege. Svaka država nastoji na najbolji način urediti odnose rada i kapitala kroz zakone, kolektivne ugovore, kolektivno pregovaranje odnosno kroz ocjenu reprezentativnosti sindikata kao jednog od sudionika u kolektivnom pregovaranju. Hrvatska je to riješila kroz Zakon o radu, kroz neke druge zakone, a sada evo na jedan obuhvatniji način pokušavamo zakonski urediti i sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje sindikata i i poslodavaca kao sudionika u kolektivnom pregovaranju. U Europskoj uniji institucionalna potpora sindikata i priznavanje uloge industrijskih odnosa u reguliranju gospodarske uvriježena je i konstanta nacionalnih sustava, iako postoje značajne razlike između pojedinih članica Posljednjih godina poteškoće sindikata s održavanjem reprezentativnosti i sposobnosti reguliranja radnih odnosa potaknuli su o tome žestoke rasprave i u tim državama. Opadanje stope sindikalne učlanjenosti i članstva, odnosno radnika članova sindikata se smanjuje, smanjuje se pokrivenost kolektivnim pregovaranjem, a to je prepoznato kao jasni znakovi slabljenja uloge sindikata industrijskih odnosa u današnjem društvu i gospodarstvu. Kriza koja traje godinama samo potencira ove odnose. Sindikalno članstvo je presudno za sudjelovanje radnika u sindikalnim aktivnostima, osiguranju sredstava za rad sindikata, službeno priznanje sindikata kao reprezentativne organizacije. Pravila i kriteriji reprezentativnosti presudan su element utvrđivanja organizacijske politike sindikata. Pragovi minimalnog broja članstva za službeno priznanje reprezentativnosti snažan su poticaj za članstvo, osnaživanje, u cilju zadovoljavanja takvih zahtjeva. Ukoliko se zanemaruje ili minimalizira kriterij broja članstva može doći do bitnog opadanja motivacije za organiziranje radnika. Do toga dolazi u slučaju kada se sindikati temeljem političke odluke integriraju u tripartitna ili pak bipartitna tijela ili kada postupci proširenja kolektivnog pregovaranja ne uzimaju u obzir reprezentativnost u smislu članstva. U Hrvatskoj je područje reprezentativnosti do sada regulirano Zakonom o načinu određivanja zastupljenosti udruga, sindikata više razine u tripartitnim tijelima i to na nacionalnoj razini iz 1999. godine, a prava radnika i poslodavaca na slobodno organiziranje i udruživanje te pravo na kolektivno pregovaranje Zakonom o radu. Hrvatska je ratificirala pa time i preuzela obvezu Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 87 o slobodi udruživanja i zaštite prava na organiziranje i broj 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje. U Hrvatskoj je nešto više od 30% radnika organizirano u sindikate, a ministar je iznio i brojku sindikata, dakle preko 500 s očitom razlikom između državnog i javnog te privatnog sektora, a posebno je malo sindikalnog članstva kod malih poslodavaca. Potreba za novim zakonom koji će regulirati područje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, uvjetovanje i pregovaračkim procesom Hrvatske o pristupanju EU jer je u Hrvatskoj iznimno niska razina bipartitnog socijalnog dijaloga, osobito na granskoj razini. Naši sindikati nisu dovoljno granski profilirani i osnaženi za učinkovito uključivanje u europski socijalni dijalog i sudjelovanje u europskim sektorskim socijalnim vijećima. U zemljama EU granski sindikati su izuzetno snažni i njihova reprezentativnost nije upitna pa se i često ne uređuje zakonom, dok u Hrvatskoj je tek prošle godine počeo postupak osnivanja tripartitnih sektorskih vijeća. Kod nas i tijekom kolektivnog pregovaranja se javlja međusobno osporavanje reprezentativnosti između sindikata pa se predloženim zakonom pokušava potaknuti sindikate na udruživanje na temelju interesa pojedinih djelatnosti i područja. Prijedlog zakona uvažava načela odbora stručnjaka Međunarodne organizacije rada i Europske socijalne povelje koje se odnose na unaprijed utvrđene precizne i objektivne kriterije za utvrđivanje reprezentativnosti, na pravo sindikata koji se ne smatraju reprezentativnim i ne sudjeluju u kolektivnom pregovaranju i tripartitnim tijelima na obranu radnih interesa svojih članova, na organiziranje vlastitih administracija i formuliranje programa svojih aktivnosti. Reprezentativnost utvrđuje neovisno tijelo uz jamstvo nezavisnosti i objektivnosti, a također je ugrađena i mogućnost sudske zaštite protiv odluka kojim im se osporava priznanje reprezentativnosti. Kako zakon propisuje utvrđivanje reprezentativnosti? Načelno, svaki sindikat je reprezentativan ukoliko to nitko ne osporava. To su i svi sindikati koji na određenom području sklapaju pisani sporazum o zajedničkom pregovaranju, a ukoliko dođe do osporavanja reprezentativnost utvrđuje posebno tijelo na sljedećim kriterijima. Reprezentativan je sindikat koji kod poslodavca ili na području, odnosno razini za koju se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20% članova, radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika, odnosno za uključivanje strukovnih sindikata u pregovarački odbor potrebno je da su 75% članovi radnici iste struke i zanimanja, da su izravno povezani s područjem za koje se pregovara te da u svom članstvu imaju 40% radnika iste struke i zanimanja od ukupnog broja radnika za koje se vrši pregovaranje, dakle iste struke i zanimanja. Najviše prijepora u sindikatima izazvao je upravo postotak članstva za utvrđivanje reprezentativnosti uz objašnjenje da se time isključuje veći broj sindikata kod pregovaranja, odnosno da je predlagač samoinicijativno podigao prag sa 10 na 20% članstva kao kriterij za dobivanje reprezentativnosti. Mišljenja su da će to negativno utjecati na kolektivno pregovaranje i smatramo da u raspravi do drugog čitanja potrebno je još jedanput pokušati usuglasiti ove kriterije. Uzet ćemo za primjer Republiku Sloveniju koja je u svom Zakonu o reprezentativnosti sindikata još iz 1993. godine kao kriterij uzela 15% članstva. Druga bitna primjedba odnosi se na prestanak važenja članka 262. Zakona o radu, odnosno neograničena produžena primjena kolektivnih ugovora. Uzme li se u obzir odluka Odbora stručnjaka za slobodu udruživanja Međunarodne organizacije rada objavljena u Zborniku odluka da su zakonske intervencije u produženu valjanost, odnosno primjenu kolektivnih ugovora prihvatljive samo u hitnim slučajevima i za kratko razdoblje u čemu je zapravo članak 262. Zakona o radu u Hrvatskoj u suprotnosti jer je ovo izravna, jednostrana zakonska intervencija koja je u svim slučajevima i bez ograničenja trajanja propisuje produženu primjenu kolektivnog ugovora. Ovaj zakon utvrđuje i kraći rok, dakle rok od 3 mjeseca za raspravu i da li je on potreban i na dulji rok, a zapravo to znači povećanje odgovornosti socijalnih partnera da na vrijeme započnu pregovaranje o novom kolektivnom ugovoru. Jer nije logično da se kolektivni ugovor može otkazati u vremenu primjene, a da se istekom vremena njegove primjene on može produljiti bez ograničenja trajanja. Novi način kolektivnog pregovaranja zahtjeva od socijalnih partnera značajnu razinu odgovornosti i objektivnosti uvažavajući gospodarsku i socijalnu situaciju. Očekujemo u vremenu do drugog čitanja daljnju javnu raspravu i kontakte o spornim odredbama i uvažavajući sadašnje gospodarsko i socijalno stanje u Hrvatskoj da ćemo doći do značajnijeg stupnja usuglašenosti. Članice i članovi kluba SDP-a prihvatit će prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepa. lijepo poštovani gospodine kolega potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Kažu da istina ima dva lica. Ja ne znam da li je onda to dvoličnost, mogla bi biti, pa se pitam koje je lice prvi dio istine bio 2010., a koji istina ili koji dio lica je bio istinit danas, ili jest istinit danas kada je najznačajnija tema ovog zakona u pitanju, a to je ukidanje tri odredbe Zakona o radu, a ne jedne. Naravno najvažnija je ona o produženoj primjeni pravnih pravila kolektivnih ugovora. Ministar reče mi ćemo preuzeti odgovornost. Pa zašto onda uredbom to ne riješite, zašto od Sabora tražite zakon? Te preuzimanje vaše odgovornosti se najviše uvijek bojimo. Sve Vlade su tvrdile da preuzimaju odgovornost i za dobre i loše poteze, samo je pitanje, stvar je u tome da nema nikoga tko bi nakon što preuzmete odgovornost za loš potez to sankcionirao. Treba čekati četiri godine, o tome se radi. 1991. u Hrvatskoj se ne po sadržaju nego po mogućim posljedicama pojavio sličan prijedlog zakona. Mi smo ga tad nazvali Šaleov zakon jer je autor zakona bio tada ako se ne varam zamjenik ministra pravosuđa gospodin Petar Šale. Tada je bilo mudrosti i taj zakon tada nije donijet jer bi otprilike ostavljao na sindikalni pokret slične posljedice kao što to donosi ovaj zakon. Danas nije Šaleov, sada ga možemo nazvati Mrsićev. Nije stvar što ja mislim, niti što ministar misli, netko o nečemu zna više, ja se u medicinu uopće ne razumijem, ali se razumijem da ovakve odredbe zakona dovode do mrvljenja sindikalne scene. Da daju legitimitet i uvlače u pregovore i to na nacionalnom nivou strukovne sindikate. Kaže ministar već ih imamo i to je dobro, to je valjda kao dobro. To je činjenica od koje polazimo. Ali mi hoćemo sindikat pekara, mljekara, imate prof. matematike, prof. tjelesnog, kako god hoćete. Imat ćemo još veći broj tvorničkih žutih sindikata koje poslodavci osnivaju da bi spriječili osnivanje pravih sindikata. I zašto je u Hrvatskoj sindikalna organiziranost posebice u gospodarstvu i u privatnom sektoru tako niska? Odite u strane kompanije pa pitajte koje je prvo pravilo kod prijema na posao? Ne piše na papiru, ali se veli. Nema članstva u sindikatu. To je uvjet za dobivanje posla. To nikoga ne zanima nego konstatiramo da je slaba organiziranost, jako dobro. Dakle mrvljenje, stvaranje još većeg broja žutih sindikata. Bili oni poslije reprezentativni ili ne sasvim svejedno. I drugo, pregovarački Odbor za kolektivni ugovor bit će tako sastavljen da nikad neće doći do dogovora o ničemu. I to je drugi prikriveni cilj ovog zakona. No, pitanje reprezentativnosti kao pravne norme o ovom zakonu prepuštamo sindikatima da između prvog i drugog čitanja pokušaju dogovoriti sa predlagateljem. I poštivat ćemo taj dogovor bez obzira kakav će biti. Uz jednu napomenu ili jedno pitanje, što mislite kakva bi sindikalna organiziranost bila i koliko bi sindikata bilo kada bi kolektivni ugovori ili prava iz kolektivnih ugovora vrijedili samo za članove sindikata ne za sve zaposlene? Postoje države u kojima su obvezatne radničke komore, kao kod nas recimo Obrtnička komora. Pa sve te poslove zaštite prava, promicanja prava, sudovanja i zaštita radnih prava radi Radnička komora, a ne sindikat, a radnici plaćaju obvezatnu članarinu po zakonu. U Hrvatskoj se o tome nikad nije željelo ozbiljno raspravljati nego se koriste dva argumenta: prvo, imamo strašno puno sindikata i radimo sve da ih bude više i drugo otežat ćemo svaki oblik dogovaranja za kolektivne pregovore. A to je lako kad je puno sindikata. Hrvatski Zakon o radu počiva na konceptu postojanja kolektivnih ugovora i pokrivenosti broja zaposlenih kroz kolektivne ugovore koji bi trebao prelaziti 80%. I zato u njemu nema strahovito puno materijalnih prava pojedinačnih, ne kolektivnih, pojedinačnih prava radnika jer se još 1995. ovdje u Saboru tada prihvaćanjem zakona odlučilo za koncept tzv. "germanskog radnog prava", njemačkog modela koji polazi od toga da nacionalno zakonodavstvo regulira temelje, a da sve ostalo se utvrđuje kolektivnim ugovorima. Naravno uz postojanje Radnih sudova, ovaj zakon će, ako bude usvojen zahtijevati pisanje novog Zakona o radu, neminovno. I potpuno promjenu koncepta radnog zakonodavstva. Ja to sad govorim možda će proći 2-3 godine da netko shvati i razumije, ali moj posao je upozoriti. Konvencija Međunarodne organizacije broj 98. jest konvencija koja govori o tome da je uloga vlasti da potiče kolektivno pregovaranje, da stimulira 1,2,3,4,5,10 stranu, da je što veći broj radnika pokriven kolektivnim ugovorima. Ali ima još nešto i veoma interesantno, 10. travnja 2007. Ja sam Hrvatskom saboru ponudi na ratifikaciju još jednu Konvenciju Međunarodne organizacije rada, a to je broj 154. koja se zove Konvencija o promicanju kolektivnog pregovaranja koju Hrvatska nije preuzela u postupku sukcesije od bivše države. A ovu broj 98. je, a ova 154. nije, dali prevesti služba Sabora s engleskog na hrvatski. I tadašnja vlada 16. svibnja 2007., a mišljenje Vlade potpisala je tadašnja potpredsjednica gospođa Kosor, odbila je prijedlog o ratifikaciji te konvencije o promicanju kolektivnog pregovaranja. sve što se kasnije, ali i danas događa je jasno iz članka 5. te konvencije u kojoj se kaže "Da radi promicanja kolektivnog pregovaranja, poduzimaju se mjere prilagođene domaćim uvjetima.". A mjere iz stavka 1. ovog člana čine sljedeće: kolektivno pregovaranje treba omogućiti svim poslodavcima i svim skupinama radnika na području djelatnosti obuhvaćenim ovom konvencijom. Kolektivno pregovaranje treba postupno primjenjivati na sva pitanja obuhvaćena točkom A, B i C članka 2., a točka A, B i C su uvjeti rada, radni odnos, odnos između poslodavaca i radnika, i uređivanje odnosa između poslodavaca i njihovih udruženja, te jednog ili više radničkih udruženja. Treba poticati utvrđivanje pravila postupanja u suglašenih između poslodavačkih i radničkih udruženja, usuglašenih. I tijela i postupke za rješavanja radnih sporova treba osmislit na način da idu u prilog promicanja kolektivnog pregovaranja. Ta konvencija u Hrvatskoj nije ratificirana, nije dio pravnog poretka Republike Hrvatske jer te 2007. to nije želio ni HDZ, a kad bi danas predložio ponovno ratifikaciju te konvencije opet ne bi bila prihvaćena. I tajna je upravo u tome, a mi jesmo članica Međunarodne organizacije rada imali smo ako se ne varam, i još uvijek je, možda već i nije i člana komiteta stručnjaka jednog uglednog pravnika koji je iz Hrvatske radio u komitetu stručnjaka. Suština ovog zakona, ako preskočim dio u reprezentativnosti je promjena članka 253. Članaka 253. je članak koji govori o tome što je tarifna sposobnost sindikata, tarifna sposobnost i to je u zakonu upisano na sljedeći način: "Stranke kolektivnog ugovora mogu bit na strani poslodavca, jedna ili više poslodavaca ili njihovih udruga, a na strani radnika jedan ili više sindikata, i njihove udruge koje su spremne i sposobne sredstvima pritiska štitit i promicati interese svojih članova, prilikom pregovora o sklapanju kolektivnih ugovora na području za koje se one donose." Što je smisao postojanja sindikata, nego tarifna autonomija, tarifna sposobnost, a cilj toga kolektivni ugovor. Svinjske polovice, izleti, manifestacije, pa suština, postojanje sindikata je tarifna sposobnost i tarifna autonomija. To mijenjamo, tu odredbu brišemo i zamjenjujemo s nekom floskulom, papazijaniom koja ništa ne znači. To danas nekome smeta, tarifna sposobnost sindikata. Prestaje važiti odredba članka 254. i 262. Zakona o radu, Sad ja pitam, nagradno pitanje, koliko slučajeva u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo, da se primjenjuju pravna pravila kolektivnog ugovora koji je prestao vrijediti? Znate koliko? Jedan i nije u javnom sektoru, jedan. Koliko ugovora imamo na određeno sklopljeno na nacionalnom nivou, na određeno vrijeme? Deset, vrijeme? Deset, a na neodređeno 5. I nijedan nije javni sektor, sve je realni sektor, tih 5. Samo su rak i kolektivni ugovori vječni, to je izjava ministra. Prvi potpredsjednik Vlade je isto o tome nešto talambasao. Ja pitam znate li da, ako se kolektivni ugovor otkaže, da ne vrijedi klauzula o produženoj primjeni pravnih pravila, a svi ovi ugovori imaju ugovoreni otkazni rok od 3 mjeseca. Dakle, pravo jedne ili druge strane je da otkaže kolektivni ugovor, otkazni rok je 3 mjeseca i nakon toga ne vrijedi ništa, ni kolektivni ugovor niti se primjenjuju pravna pravila u nedogled i ništa nije vječno. Želite li mi reći da zbog onog jednog koji je prestao vrijediti, a vrijede pravna pravila a to je za zaštitarske tvrtke, taj kolektivni ugovor. Da zbog toga mijenjamo, donosimo ovu odredbu i brišemo i to iz Zakona o radu. Zbog tog jednog kolektivnog ugovora? To naprosto ne vjerujem. Toliko o poznavanju teme o produženoj primjeni pravnih pravila po strani svih onih koji su zadnjih mjeseci o tome govorili i javnost uvjeravali da su kolektivni ugovori u Hrvatskoj vječni. Postoji li još negdje pravna pravila nakon isteka kolektivnih ugovora? Da, u Austriji da, u Italiji da, u Španjolskoj da. Na posredan način u Njemačkoj kroz ugovore o radu, na posredan način kroz ugovore o radu. Mi smo u tome izuzetak. Ali šta oni nemaju, a mi imamo, a što je bio kompromis i dogovor je da bude na kraće vrijeme – pravilnike o radu kao jednostrani akt poslodavca koji može i najčešće zamjenjuje kolektivni ugovor. I tu počinje problem. I nestat će većina kolektivnih ugovora i prijeći ćemo na sustav pravilnika o radu htio to netko priznati, razumio to netko tko piše takve zakone ili ne, sasvim svejedno. A taj osigurač ugrađen je u Zakon o radu ne slučajno, ne pogrešno nego namjerno. On je trebao biti doista osigurač da se nikad ne dogodi da kolektivnih ugovora nema, da stalno potiče na pregovore. Zato i jesu bili predviđeni otkazni rokovi, mogućnost otkaza kolektivnog ugovora, ali je bio cilj odmah pristupite pregovorima za novi kolektivni ugovor sa smanjenim ili većim razdobljem, sa ili bez nekih prava. Ali ne smije se ostati bez kolektivnih ugovora. Zato je taj osigurač tada '95. bio ugrađen u Zakon o radu i efikasno je djelovao nekoliko godina. Ako 2010. je za Zorana Milanovića, predsjednika SDP-a ovo bila tema referenduma vjerujem da ne postoje dva Zorana Milanovića koji su predsjednici SDP-a i želim vjerovati da temeljem našeg prijedloga zaključka jedino što možemo napraviti da u ovom Saboru odlučimo iako je 716, 17 000 potpisa tada prikupljenih za referendum uništeno Batinić: Kolega Lesar, minuta./… … za Sabor ne treba potpisi građana da bi raspisao referendum o ovako značajnoj temi. To će biti jedinstvena prilika da Sabor svojom voljom raspiše jedan referendum u jednom prijedlogu zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. (SDP)** Poštovani gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje koji u svojoj suštini zapravo predstavlja niz ozbiljnih promjena na području tržišta rada, a koje je u osnovi kod nas definirano Zakonom o radu. Zakon o radu je temeljni akt kojim se definiraju i uređuju odnosi na tržištu rada između posloprimca i poslodavca. To je akt koji je od jednake važnosti i za radnike, ali i za poslodavce iz tog razloga je potpuno neprihvatljivo da se nekim novim zakonom uređuju područja iz tržišta rada, a ne temeljnim zakonom, a to je Zakon o radu. Složenost i osjetljivost odnosa na tržištu rada, ali i karakter tržišta rada da li je rigidan ili fleksibilan, da li guši ili unapređuje ekonomske slobode, da li potiče ili ograničava zapošljavanje može bitno utjecati na uspješnost ili neuspješnost nacionalnih ekonomija. Stoga je više nego igdje nužno da se ovakve aktivnosti moraju provoditi u suglasju i dijalogu svih zainteresiranih strana i na bipartitnoj i na tripartitnoj osnovi. Način na koji je ovaj Zakon procesuiran predstavlja školski primjer nasilja nad socijalnim dijalogom koji je i inače za mandata ove Vlade gotovo u potpunosti suspendiran. Istovremeno predsjednik Vlade opravdava svoj potpis na sindikalni zahtjev za referendum nekim nasilnim pristupom prošle Vlade prilikom prijedloga promjene Zakona o radu u članku 362. Ovaj prijedlog zakona nije prihvaćen ni od strane Hrvatske udruge poslodavaca ni od strane sindikalnih središnjica. Pa gdje ćete naći veću agresiju od ove kada bez socijalnog dijaloga, bez dijaloga i suglasja poslodavaca i sindikata Vlada grubo nameće njima neprihvatljiva rješenja. Sve su sindikalne središnjice izrazile svoja negativna stajališta kroz izdvojena mišljenja, a i ona se međusobno bitno razlikuju. To samo potvrđuje da Vlada ovim prijedlogom u biti dodatno slabi i razjedinjava sindikalnu scenu. No, temeljna primjedba je da se ovim zakonom unosi zbrka u autonomne zadaće sindikalnih udruga i njihovih udruga niže razine. Neravnopravan tretman sindikata i Udruga poslodavaca, nedorečena i neprovediva a u dijelovima i apsolutno neprihvatljiva procedura utvrđivanja reprezentativnosti, neusklađenost kriterija sa javno proklamiranim ciljevima zakona. Izmjenama Zakona o radu ovim zakonom i to ne samo članak 262. nego i niza drugih navedenih ili nenavedenih članaka što je moj prethodnik lijepo i naveo imati će za posljedicu zasigurno i daljnju fragmentaciju sindikalne scene, slabljenje sindikata i kolektivnog pregovaranja, te njihovu pravnu nesigurnost. I koji se to onda ciljevi poboljšavanju tržišta rada ovim zakonom postižu? Dakle, može se okarakterizirati namjera ove Vlade da zakon koji je životno važan za poslodavce i posloprimce, a koji ga odbacuju kao neprihvatljivo uporno gura u Hrvatski sabor nego kao jasna demonstracija svojevrsnog nasilja nad socijalnim dijalogom i zapravo njegovo dokidanje. A i s jedne strane kombinatorika u kriterijima reprezentativnosti sindikata čas ih jačaju, čas ih slabe, čas ih fragmentiziraju, pa i onda smanjenje kriterija za reprezentativnost poslodavačkih udruga zapravo sasvim jasno potvrđuje činjenicu po onoj staroj „zavadi pa vladaj“. No, ovakav pristup u donošenju ovog zakona niti ne čudi jer niti jedan do sad donesen zakon za mandata ove Vlade nije dobio potporu socijalnih partnera. Rezultat je očit. Pad gospodarskih aktivnosti svih makroekonomskih pokazatelja, ponovno potonuće u recesiju, rast nezaposlenosti i pogoršanje poduzetničke investicijske klime. Evo kao što reče guverner pada sve što ne smije padati. Vjerojatno je zbog toga i njegova glava pala. Samo rastu veselo prihodi državnog proračuna, ali čini mi se na žalost po zadnjim podacima i to polagano ali sigurno posustaje. Želim ovdje napomenuti kako čak i sadržaj u nekim elementima ovog zakona i nije sporan. Hrvatska treba svojevrsna regulacije pitanje reprezentativnosti sindikata i sindikalnih središnjica na svim razinama. Ali pitanje reprezentativnosti se mora riješiti unutar sindikalne scene a bez obzira koliko verzija zakona i bilo i treba ih biti dok god iz njihove kuhinje ne izađe jedan ali pravi. A ne nikako ovako grubim nametanjem rješenja od strane Vlade što je u direktnoj suprotnosti sa preuzetim vrijednostima i u procesu pregovaranja sa EU i konvencijama Međunarodne organizacije rada. Ovaj se zakon bavi s nekoliko važnih pitanja dakle i kriterijima za sudjelovanjem u tripartitnim tijelima i poslodavačke scene i sindikalne scene na nacionalnoj razini i njihovim pravima, zatim reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, kriterijima za sudjelovanje sindikata, pregovaračkim odborima sindikata za kolektivno pregovaranje, trajanju reprezentativnosti sindikata, ovlasti za kolektivno pregovaranje. Utvrđuje se i postupak u utvrđivanju reprezentativnosti, nadležnosti, imenovanje, uvjeti rada povjerenstva, utvrđivanje reprezentativnosti na svim razinama od nacionalne, strukovne, granske razine itd., itd. Dakle, zakon koji se bavi temeljnim interesima ili konkretnije poslovnim smislom i svrhom postojanja sindikalnog organiziranja. Donositi ovakav zakon a ne imati suglasnost sindikata je rijetko viđen pokušaj intervencije u slobodu sindikalnog organiziranja. Na Gospodarsko-socijalnom vijeću 5.6.2012. godine jedinom koji je održan na ovu temu HUP i sindikalne središnjice donijeli su zajedničko mišljenje, evo citiram: "Sindikalne središnjice Hrvatske udruge poslodavaca jedinstvene su u stavu da se prijedlog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje vrati radnoj skupini na doradu. Hrvatska udruga poslodavaca neće se izjašnjavati o zakonskim odredbama koji se tiču drugog socijalnog partnera te će se u tom dijelu prikloniti mišljenju većine". Pa neka premijer Milanović govori tko je radio nasilje na donošenju zakona. Isto tako posebno izdvojena mišljenja imali su na tom istu GSV-u i Savez samostalnih sindikata Hrvatske matice i Matice hrvatskih sindikata, dakle na ovo zajedničko mišljenje još izdvojena mišljena i Nezavisnih hrvatskih sindikati i Udruga radničkih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga sindikata. Dakle, pored zajedničkog izdvojenog mišljenja HUP-a i sindikata sindikalne središnjice su istakle i svoja međusobna i to različita izdvojena mišljenja. Stoga je zapravo i temeljno pitanje što to uistinu Vlada želi i što to uistinu Vlada radi? Svakako je to pokušaj intervencije u slobodu sindikalnog organiziranja i relativiziranja socijalnih partnera. No, evo ogolimo stvar do kraja. Zapravo pravi odgovor se nalazi u članku 27. Tim se člankom ukida članak 262. Zakona o radu i tim se člankom ograničava produžena primjena raskinutih i isteklih kolektivnih ugovora. Sasvim je jasno da se ovaj institut produžene primjene mora izmijeniti i treba se izmijeniti 2010. godine. Dakle, člankom 27. koji se nalazi u prijelaznim i završnim odredbama ovog zakona ukida se članak 262. Zakona o radu. Neosporno je da s pitanje vječnog trajanja kolektivnih ugovora koji su prestali važiti mora razriješiti, ali to je definitivno članak 262. Zakona o radu. Potpuno je jasno sada koliko je bilo i licemjerno od strane SDP-a evo današnjeg premijera, pa i gospodina Linića i Čačića, a i većine vas s lijeve strane koji ste sjedili u Saboru, a koji ste se natjecali u osudi tadašnje Vlada prilikom izmjene ZOR-a, upravo članka 262.i upravo u onom dijelu kako ga sada pokušavate promijeniti vi. Ali gle kako, drugim zakonom. Ne treba naravno ni spominjati i vašu ulogu u suorganizaciji potpisivanja sindikalnog zahtjeva za referendumom. Tada ste obmanjivali hrvatsku javnost da tim činom rušimo radnička prava, ukidamo kolektivne ugovore i što sve još niste izrekli ili jeste može se pronaći u arhivima hrvatskih medija, a sve samo zbog toga jer vam se činilo da je to dobar teren i trenutak za sakupljanje sitnih političkih poena. Pa evo i nekoliko, gospodin Milanović 13.6. "Pozivam sve građane da izađu i daju svoj potpis za referendum jer ovo se tiče svakoga od njih, svake obitelji i zato je važno da se odazovemo". Naravno bez ikakvih ambicija da gospodin Milanović tada objasni zašto je to izrekao i zašto je to tako važno. Možda bi i danas trebao objasniti zašto je važno donositi iste te promjene za koje je rekao da treba ih spriječiti da se donesu. Iza toga je rekao da ako se i donesu te izmjene Zakona o radu to može djelovati neko vrijeme ali ne dugo, naravno do njihovog dolaska na vlast. Pa evo mi nismo donijeli zakon, ali oni isto tako ne donose zakon ali mijenjaju taj članak drugim zakonom. Evo o vjerodostojnosti i hrabrosti zapravo o pravom karakteru ove vlasti. Slavko Linić kaže da SDP nikada neće prihvatiti predložene izmjene Zakona o radu i da će se boriti protiv njih, 31.5. na presici u Rijeci. Naravno i Željko Jovanović nije štedio, kazao je da se "Ocjenjuje da su te izmjene besprimjeran udar na radništvo" da se tako kako je naveo ukidaju sva stečena radnička prava. Ja vjerujem da ljudi nisu krivi, a zapravo nisu imali pojma o čemu se radi, ali ako su znali a to je danas i ministar Mrsić rekao ujutro na radiju da i nisu oni podržavali suštinu pitanja na referendumu a činilo im se da se izjašnjava i da se narod izjašnjava protiv Vlade u tom momentu, pa bi bilo zgodno uskočiti u taj pokret i srušiti Vladu. Evo, ako sam možda i slobodnije interpretirao, ispričavam se ali može se poslušati tko nije današnju emisiju što je ministar Mrsić rekao o tome zašto su potpisali tada zahtjev za referendum.

i kako to oni i predlažu ovu tematiku riješiti tamo gdje je i mjesto, a to je Zakon o radu. A ne to potiho pokušati ugurati u neku prijelaznu i završnu odredbu novog zakona. Mi naravno nemamo ništa protiv promjene izmjene članka 262. Zakona o radu, ali učinite to tamo gdje se treba učiniti. To su vam uostalom poručili i sindikati i poslodavci. Oni sugeriraju da je nužno otvoriti raspravu o ZOR-u jer je to i ključno pitanje reforme tržišta rada i ključno pitanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Ali evo kao što do sada niste otvorili i donijeli niti jedan reformski zakon, otvorili niti jednu reformu tako nemate snage otvoriti reformu tržišta rada nego pokušavate ovim trikom izmjenama zapravo novim zakonom mijenjati članak 262. Zakona o radu i to je suština i razlog ove promjene. Hvala lijepo. **Batinić, Ministar se javio za riječ, ali prije samo da pročitam obavijest o promjeni termina održavanja 9. sjednice Odbora za rad i socijalno partnerstvo. Znači 9. sjednica Odbora za rad i socijalno partnerstvo sazvana za 28. lipnja 2012. u 9 sati održat će se prema predloženom dnevnom redu u petak 29. lipnja 2012. u 9 sati u dvorani Janka Draškovića broj 202. Ministre Mrsiću izvolite. Samo istine radi, da stvari budu zapisane. Saborski zastupnik gospodin Popijač je koliko znam bio ministar koji je bio nadležan za ovaj dio i ministar koji je formirao radnu skupinu koja se sastojala od pravnih stručnjaka pravnih fakulteta u Hrvatskoj, ali i pravnog stručnjaka Međunarodne organizacije rada kolege koji je iz Brazila. Pa ako je bila takva želja da se donese ovaj zakon tad je bila šansa da se donese pa onda ne bi bilo ovih sada izjava, usitnjavanja scene, odlaska u politiku pa ova rasprava služi da se malo i politizira oko toga, ali nismo vidjeli niti jedan konkretan prijedlog. Vi ste bili na čelu te radne skupine, vjerojatno ste održali par sastanaka pa imate vjerojatno nekih saznanja da možda neke stvari možemo bolje razriješiti. Bila je radna skupina, ja sam vidio taj nacrt prijedloga zakona. Tim su stručnjacima platili, platili smo tom strancu, vjerojatno ne male novce. Za izradu ovog zakona nikad nitko nije dobio ni kunu honorara. Pa onda je sad pitanje zašto smo plaćali strane stručnjake, a da nismo donijeli zakon. A kad tumačite Gospodarsko-socijalno vijeće onda istine radi mora se reći zašto su središnjice neke dale izdvojeno mišljenje. Dakle dale su izdvojeno mišljenje iz razloga što se dvije središnjice smatraju da je 20% udruženih članova sindikata dovoljno da bude taj sindikat reprezentativan i da to oni podržavaju, a druge tri središnjice koje su se isto tako očitovale smatraju da to nije u redu, da bi trebalo biti 10%. Ako se u ovom vremenu između dva čitanja sindikati dogovore o postotku, da li je 1%, 2%, 5, 10, 15, 20, 50%, nema nikakvih problema, ugradit ćemo to u zakon. Istine radi, to je to. Hvala Ne, ne, gospodine ministre. Odlukom Ustavnog suda od 20. listopada 2010. u točci 2 je jasno propisano da od tog datuma pa u roku od godinu dana ne može se predlagati zakon koji bi na referendumsko pitanje koje je bilo ponuđeno odgovarao sa da. Ustavni sud je ovakvim stanovištem o točci 2 vama sada omogućio da radite ovo, preskačem pridjev, jer da je došlo do referenduma tada bi ta odluka prema članku 3. stavku 4. i članku 8. stavku 4. Zakona o referendumu bila izmjenjiva samo na novom referendumu, a ne samo na godinu dana. O tome se radi. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu ispred KLuba zastupnika HDSSB-a zastupnik Josip Salapić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Možda bi bilo dobro da se ovaj prijedlog zakona započne sa zakon o komplikacijama, o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Naime zašto, ovaj komplicirani zakon komplicira prije svega pravnu sigurnost, a pravnu sigurnost koji bi trebali biti najsigurniji u zemlji u kojoj živimo, a to su radnici. Sindikati zastupaju radnike, ljude u Hrvatskoj koji rade i koji moraju biti sigurni za svoja radna mjesta, za svoja radnička prava koja kao radnici ostvaruju na svojim radnim mjestima. Vlada SDP-a, koalicija Kukuriku je obećala u predizbornoj kampanji 2011. godine da će prije svega radnicima u ovoj zemlji u kojoj živimo biti bolje. Dali ste potporu sindikatima, poslodavcima, narodu da će dolaskom vaše Vlade na vlast ovoj zemlji biti bolje. U Hrvatskoj se danas živi teže, gore, neizvjesnije nego ikada. I upravo ste ovim prijedlogom zakona pokazali da sve ono što ste radili u predizbornoj kampanji i obećavali hrvatskom narodu da je to licemjerno jer niste predložili ni radili ono što je narod od vas očekivao, jer glasovali su protiv bivše Vlade, ali nisam siguran da nakon ovoga što ste pokazali u više od 100 dana vaše vlasti da su glasali za vas. Glasali su možda za drugačiji život, možda su očekivali bolje, a to je na temelju vaših obećanja, ali smo sigurni da su za sada dobili puno gore nego što su očekivali od vas. Kolegice i kolege, pravo na slobodno organiziranje i udruživanje u sindikate i udruge poslodavaca, sloboda osnivanja i udruživanja udruge više razine i pravo udruživanja u međunarodne, a uskoro ulaskom Republike Hrvatske u EU i Europske organizacije radnika i poslodavaca sa ciljem zaštite radnika i poslodavaca i promicanje njihovih socijalnih i gospodarskih interesa nedvojbena su temeljna ljudska prava i slobode koje su zajamčene najvećim pravnim aktom u zemlji, a to je Ustav Republike Hrvatske. I potpuno je apsurdno da se ovim zakonom zadire u važeći Zakon o radu. Vi ste to gospodine ministre i Vlada u kojoj sjedite upravo ovim prijedlogom zakona učinili, zadrli ste u Zakon o radu i u članak 262. i u članak 254., pa niste samo zadrli nomotehnički u taj zakon nego ste izravno zadrli u prava radnika, ljudi koji se trebaju osjećati u ovoj zemlji u kojoj žive i rade sigurno. Kriterij i postupak za određivanje zastupljenosti reprezentativnosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima trenutno je regulirano Zakonom o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima i nacionalnoj razini koji je zakon iz 1999. godine. Taj zakon opravdano treba trpiti kritike zbog neučinkovitosti, sporosti i zbog troškova koje zakon izaziva. Taj zakon nedvojbeno valja mijenjati, ali to nije dobro činiti na način i s tekstom prijedloga zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na ovakav način. A zašto? Prvo pitanje, pitanje koje se nameće jest načelo ekonomičnosti, postupanja nove Vlade sa prijedlogom zakona o reprezentativnosti, odnosno više verzija prijedloga toga zakona koji je izradila prošla Vlada potkraj svoga mandata. Štoviše, jedan od prijedloga izradila je tročlana skupina neovisnih stručnjaka koji su činili prof.dr. Željko Potočnjak na prijedlog poslodavaca, prof.dr. Marijo Vinković na prijedlog sindikata i dr.sc. Jusuf Gelab iz Međunarodne organizacije rada kojega je kao vanjskog eksperta predložilo tada resorno ministarstvo Vlade RH. Ta je skupina izradila kvalitetan prijedlog Zakona o reprezentativnosti koji je bio rezultat više razgovora koji je radna skupina vodila sa zainteresiranim predstavnicima sindikata i poslodavaca na kojima su uvažene kritike i prijedlozi koje su iznosili socijalni partneri i to samo s jednim ciljem, sa ciljem izrade kvalitetnog, stručnog i nepristranog teksta prijedloga Zakona o reprezentativnosti. Taj zakon i ti prijedlozi tih stručnjaka danas više ne postoje. Iz prijedloga zakona koji se nalazi pred nama već je na prvu ruku vidljivo da predstavlja korak unatrag s obzirom na sve dosadašnje prijedloge koje smo mogli ovdje u Hrvatskom saboru čuti i raspravljati o njima pa se nameće jedno osnovno i opravdano pitanje ima li tekst prijedloga zakona za cilj osigurati stvarnu primjenu i stvarno primjerenu reprezentativnost i zastupljenost socijalnih partnera za kolektivno pregovaranje ili se radi o tome da će se ovim prijedlogom zakona doprinijeti daljnjoj fermentaciji i daljnjem slabljenju sindikalne scene u RH. Klub HDSSB-a smatra da ovaj prijedlog zakona upravo ide na na slabljenje sindikalne scene i na slabljenje onih koji trebaju štiti prava radnika. Nadalje, postavlja se pitanje da li se u konkretnom utvrđivanju uvjeta za reprezentativnost trebalo ići na ruku određenim udrugama sindikata, onim sindikatima koji trenutno u Hrvatskoj idu na ruku politici Vlade RH koju predvodi Zoran Milanović? Nije sporno da je postojeći propis manjkav zbog nepostojanja kriterija reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje na … /Govornik se ne razumije/… i regionalnoj razini zbog čega je vrlo teško i ponekad i nemoguće postići dogovor o broju i sastavu pregovaračkoga odbora, ali uvjeti koji se predlažu su u najmanju ruku po ovom prijedlogu zakona neobični. Prvo što se uočava i čini problematičnim jest asimetričan pristup utvrđivanju kriterija reprezentativnosti udruga poslodavaca više razine i udruga sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, odnosno utvrđivanje različitih kriterija za reprezentativnost na strani poslodavaca i različitih kriterija na strani sindikata. sindikata. Svojedobno su upravo sindikati upozoravali na potrebu simetričnoga pristupa. Problematično je uvjetovanje postojanja područnih ureda udruženih sindikata najmanje 4 županije jer što će biti sa udrugama sindikata koji imaju iznimno veliki broj članova, ali nemaju područne urede u 4 županije? Ništa. Nadalje, s predloženim uvjetom od 50 tisuća članova sindikata kao uvjet te reprezentativnosti udruga sindikata više razine pokušava se zadržati status quo ili drugim riječima s tim se prijedlogom ne postiže apsolutno ništa. Nadalje, utvrđivanje kriterija za reprezentativnost na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za osnovnu funkciju je prije svega treba imati osnaživanje sindikata, a ustvari se radi o njihovom daljnjem usitnjavanju u razbijanju stoga je poglavito u smislu svih dosada izrečenih prijetnji sindikatima od strane Vlade RH, državi koja je Ustavom određena kao socijalna država, cilj očito potpuno dezavuirati smisao kolektivnog pregovaranja i sindikalnog djelovanja u RH te uništiti bilo kakav sindikalni jer očito je da neki sindikati u ovoj zemlji ne idu na stranu politike koju Vlada želi da ide. Iz prijedloga zakona se ne daju jasno iščitati ni uvjeti za definiranje … sindikata i sektorskog socijalnog dijaloga iako navedeno postoji u državama članicama EU koje su nama u RH trebali poslužiti kao uzori. Štoviše sektorski socijalni dijalog trebao bi stabilizirati sindikalnu scenu i učvrstiti sindikalni pokret. Kolegica Zgrebec u ime kluba SDP-a govorila je o Sloveniji. Pogledajte primjer Njemačke, spomenuo je kolega Lesar. Pogledajte primjer Italije, primjer Francuske. U Italiji je 95% radnika osigurano kolektivnim ugovorima. Različiti su načini i mogućnosti … nego što se ovim predlaže. Našoj zemlji RH trebaju biti uzor zemlje članice EU, zemlje u kojima se na temelju našeg pristupa EU koji bi nama trebali biti uzor da naši građani i građanke radnici RH žive bolje i sigurnije. Zato smo se i trudili i skoro 8 godina pregovarali da postanemo punopravna članica EU. Mi trebamo, i vaša je Vlada trebala učiniti 2 koraka naprijed, a ne korak unazad. Iz prijedloga zakona se također nije ni predviđeno razumno prijelazno razdoblje, ali se nije zaboravilo … nomotehnički i upitno posegnuti za dokidanjem odredaba Zakona o radu, njegovim kljaštrenjem kako bi se izgubio smisao središnjeg propisa iz područja rada, članak 254., članak 262. Ako je Vlada htjela mijenjati taj temeljni zakon, Zakon o radu, onda je trebala predložiti izmjene Zakona o radu, a ne ovim zakonom intervenirati u postojeći zakon. A podsjetimo se da je Zakon o radu bio u svjetlu pregovaranja za ulazak Hrvatske u EU, da taj zakon ima europski duh. Za klub HDSSB-a ovaj je prijedlog zakona nekvalitetan, protivan svojoj svrsi, nomotehnički je vrlo upitan jer očito se želi produbiti daljnje slabljenje sindikalne scene i u budućnosti ukloniti sve vladine neistomišljenike u redovima sindikata. Nažalost na štetu hrvatskih radnika i radnica. Podsjetite se sami kolegice i kolege danas vladajući ovdje u Hrvatskom saboru da ste posjećivali Prvomajske svečanosti, svečanosti, da ste radnicima obećavali bolji život, da ste u mimohodima uz glazbu i pjesmu obećavali ljepši život europske Hrvatske. Danas to mi ovdje i u Hrvatskom saboru i narod RH ne vidi. Svaki dan nešto poskupljuje, živi se sve teže i teže. Plin, električna energija, gorivo, porezi, sve je više nezaposlenih ljudi. Ako je ono što ste vi gospodine ministre govorili nije dobro bilo u prošloj Vladi očekivalo se od vas puno više. Jedino što je dobro u ovom prijedlogu zakona dobro je što ste to donijeli u prvom čitanju. Nadamo se da će drugo čitanje promijeniti u potpunosti ovaj prijedlog i da će ovo biti zakon koji će imati europski duh i da će se u Hrvatskom saboru donositi zakoni koji će biti zakoni koji će pratiti trend europskog života Hrvatske, a ne koraci unazad. Ako neki sindikat ili neke radničke udruge ne idu pod ruku vaše Vlade i to morate shvatiti kao glas naroda, tog istog naroda koji je na izborima dao glas za vašu koaliciju. Hrvatski narod nisu guske koje će ići u maglu nego je moguće kad se magla digne da ćete izgubiti izbore i povjerenje građana i da će ljudi shvatiti da nisu glasali za vas nego su glasali samo protiv onoga što su smatrali da nije dobro i što su željeli da se u ovoj zemlji promjeni. Mi zastupnici HDSSB-a pozivamo Vladu RH da odredbe i prijedloge ovog zakona u drugom čitanju promijeni i da sindikati i radnici u RH budu ravnopravni partner Vlade RH bez obzira što poneki od sindikata, Udruga građana i poslodavaca, ne ide politički pod ruku vaše Vlade. Mi smo svi zastupnici hrvatskog naroda i svih radnika u ovoj zemlji, a i vi gospodine ministre i vaša Vlada trebate služiti narodu, a ne samima sebi. Jer vrlo brzo glas naroda može promijeniti ono što je bilo na prošlim izborima. Klub HDSSB-a u prvom čitanju ne podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Za ispravak netočnog navoda javio se kolega Mladen Marelić. **Marelić, Mladen (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre. Kolega Salapić je rekao par netočnih navoda. Priča o prevari sindikata, mislim da je bio član ekipe 8 godina koji su ne samo varali sindikat nego i svih nas i doveli Hrvatsku na ovaj nivo koji ova Vlada mora trpiti teške muke i razmišljanja

Dobro, time smo završili sada raspravu po klubovima, a za riječ se javio ministar Mrsić. Pa kad se pozivamo na povijest, ja se nadam da ste čitali obe verzije zakona, toplo se nadam. Jer zakon na koji se vi pozivate koji je ministar Popijač sa svojom radnom grupom pokušao donijeti, ja imam tu drugu verziju 4.10.2011. godine gdje su unesene primjedbe Međunarodne organizacije rada koji nažalost nikad nije krenuo dalje od ovog papira, ostao je negdje u bespućima Ministarstva gospodarstva. Pa kad, nadam se da imate i zakon i jedan i drugi, jer članak 6. "Kriteriji reprezentativnosti sindikata na nacionalnoj razini." Kad govorimo o sindikatima bliže srcu, bliže vatri ili dalje od vatre, pa u prijedlogu od 2010. da bude točno napisano kaže: "Da je sindikat, odnosno udruga sindikata reprezentativan ako je najmanje 12 mjeseci prije donošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti upisana u odgovarajući registar sindikata, 12 mjeseci.". Prijedlog zakona koji je pred vama kaže da je najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti upisana u registar sindikata više razine. Šta zna, koje je više mio, ko je manje mio? Da poslodavci udruženi u tu udrugu, pardon da ona ili u nju udruženi sindikati imaju najmanje 50 tisuća članova koji plaćaju članarinu. To je iz 2010., iz 2011. da je ona ili u nju udruženi sindikati imaju najmanje 50 tisuća radnika. Da je u nju udruženo najmanje 5 sindikata koji djeluju na područjima djelatnosti utvrđeni nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Članak 3. prijedloga zakona, da je u nju udruženo najmanje 5 sindikata koji djeluju u različitim područjima, odnosno odjeljcima djelatnosti utvrđeni nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Ima li razlike? Pa nema. Da ona ili u nju udruženi sindikati imaju područne urede u najmanje 5 županija, i to vam je prijedlog zakona iz 2010. Prijedlog zakona kojim imate ne klupama kaže da ona ili u nju udruženi sindikati imaju područne urede u najmanje 4 županije. Da li smo mi otežavali da se neke sindikalne središnjice udruže i da postanu reprezentativne? U kriteriju reprezentativnosti od 2010. kaže da raspolaže posebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad i da zapošljava najmanje 5 radnika temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. O novom prijedlogu zakona da raspolože potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad, te da zapošljava najmanje 5 radnika temeljem Ugovora o radi. Znači nikakvih na neodređeno radno vrijeme, e pa mi sad recite ko je kome činio ustupke i ko je omogućio da se što više središnjica bude reprezentativno. I meni je žao što ovaj zakon od 2010. koji je očito da je bio dobar i da je, trebalo ga je donijeti, očito niste imali hrabrosti ga donijeti. Neki od navoda ministra Miranda Mrsića želi ispraviti uvaženi kolega Dinko Burić. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedničke. Poštovani gospodine ministre, vi ste naveli među ostalim i kad ste bili govorili i o onom pravu na štrajk, kako nije točno da se želi ukinuti pravo na štrajk, nego samo se može odnosit kod određenih sindikalnih udruga na one njihove temeljne aktivnosti. Ali kad u pitanju, ja vas pozivam da vodite računa o tome.

Dakle, evo dat ću vam sada primjer kako je to, stvarno se pozivamo na Njemačku, kako je to regulirano u Njemačkoj. Dakle, do 1995. godine

moja je dužnost da upozorim zastupnika da postupa poslovnički. Ne, moram vas upozoriti da se držite Poslovnika, vas kao i sve druge zastupnike. Ajde učinimo uslugu jedan drugome pa se držimo Poslovnika što je moguće više. Prelazimo na pojedinačnu raspravu za koju se prvi javio uvaženi kolega Branko Vukšić. ću, pokušat ću nekako do kraja. Ma što god vi, odnosno mi govorili, što god vi odlučili, što mi vama možemo? Tako se svaki zakon predlaže i tako se svaki zakon donosi u ovom Saboru. Kao da nam kažete koliko god vi znali, pa čak i znali više od nas nećemo uvažiti vaše mišljenje, niti ćemo uzeti vaše znanje. Uostalom, što nam možete, ništa nam ne možete mi imamo ruke u zraku. Tako se donosi i ovaj zakon, tako će donijeti ovaj zakon i vidjet ćemo u konačnici da najbolji prijedlozi za prava radnika neće biti uvaženi kao što ništa nije bilo do sad uvaženo. Evo sad ću se ja pozvati na Švedsku. Prije je kolega rekao nemojte se pozivati na Švedsku, ja ću se pozvat na Švedsku. E sad se pozivajte gospodo iz Vlade na Švedsku da su tamo takva i takva prava, dajte prava radnicima kakva su u Europi. Netko je prije rekao, ugledajmo se u pravim radnika u Europu. Niti jednu zemlju u Europskoj uniji nije i neće izvući iz krize jeftino plaćen, ugnjetavan radnik. Ovaj prijedlog zakona ide u tome da se oslabe sindikati i da se oslabe radnička prava. Koji su ciljevi Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Nije predočena statistika osim što je ministar pročitao nekoliko podataka, nema analize stanja, precizne analize stanja, nema jasnih kriterija. Nisu usklađeni čak ni pojmovi pa se brkaju područja za koja se pregovara sa razinom na kojoj se vode pregovori. Pojmovi su za predlagača zakona nevažni jer Vlada je iznad pojmova. Kako ne bi bila kad je Vlada i iznad ovoga Doma, iznad Sabora. Vladi Republike Hrvatske sasvim je isto je li riječ o sindikatu na razini Republike Hrvatske to piše u ovom prijedlogu zakona koji pregovara na nacionalnoj razini za kolektivne ugovore djelatnosti ili grana, a može pregovarati na razini poslodavca, te je li riječ o sindikatu koji djeluje samo kod poslodavca. Zar su ta dva sindikata ravnopravna? Treba li ih ipak obzirom na značaj moć i nezavisnost, odnosno zavisnost razlikovati? Treba, ali to Vlada ne čini, slučajno. Ne slučajno! Nema konsenzusa oko ciljeva zakona. Posljedice, nema konsenzusa oko posljedica koje taj zakon će polučivati nakon što bude usvojen u Saboru. Je li cilj kao što piše u prijedlogu zakona okrupnjavanje sindikata, jačanje sindikalne scene. Malo morgen, rekao bi bivši premijer s rešetkastim pogledom na svijet. Vlast je sudeći prema prijedlogu zakona do sindikata kao do lanjskoga snijega. Ovaj zakon potiče daljnje mrvljenje sindikata, a time i tupljenje oštrice sindikata, a time i smanjuje prava radnika. Upravo poistovjećivanje nacionalnih sindikata i sindikata koji djeluju samo na razini poslodavca pogubno je. Tom poistovjećivanju je cilj uništavanje sindikata. Što će poslodavac raditi? Kako će pristupiti pregovorima o kolektivnom ugovoru? Favorizirat će svoje kućne gotovo privatne sindikate, a sindikalne će čelnike tih kućnih sindikata dodatno stimulirati. Kako će izgledati kolektivni ugovori nastali na toj sinergiji? Ne bih bolje napisala ni Hrvatska udruga poslodavaca takve prijedloge. Takve sindikate ili osnivaju poslodavci ili su naslonjeni na milost i nemilost poslodavaca. Ova nakana nije časna, pa čak ako baš hoćete to je još jedan od autogolova koji si Zoran Milanović i njegovi ministri iz dana u dan zabijaju. Vratit će im se deseterostruko. Zakonopisac je htio ovim uratkom baciti kost među sindikate naročito one kućne, žute, razjediniti sindikalnu scenu ionako već dosta razjedinjeno što vlasti čine punih 22 godine. Vlada predviđa ovim prijedlogom zakona i pregovore o posebnim pravima, te na taj način obezvređuje napor strukovnih sindikata koja priznaje, koji se bore da u kolektivnim ugovorima ne smije i ne može biti posebnih prava radnika, članova sindikata. Druga, veća razina podvale je u tome što ovim zakonom perfidno se derogiraju prava iz drugog zakona – Zakona o radu. Na mala se vrata pokušava ukinuti primjena pravnih pravila, mada je Zoran Milanović obećao da ZOR neće dirati, Zakon o radu neće dirati. Bio je licemjeran, prvo kada je dao potpis za referendum o produženoj primjeni pravnih pravila vezanih uz kolektivne ugovore nije bio premijer, bio je tek predsjednik SDP-a. Ali pazi vrata, dobiva taj SDP i predsjednik SDP-a sa koalicijskim partnerima izbore i Zoran Milanović postaje izgleda druga osoba, promijenila ga funkcija. Sada stvari vidi jasnije. Radnici mu više nisu toliko prirasli srcu. Sada vodi državu u kojoj glavnu riječ imaju tajkuni, kapitalisti, medijski moguli, poslodavačke udruge, menadžeri koji lovu hrvatskih građana odvlače u strane države i pune njihove blagajne. Sada treba ZOR mijenjati. Kako? Zaobilazno, jednim zakonom treba minirati drugi. A koga zapravo Vlada minira? Radnike. Ovo je proturadnički zakon, ovo je zakon za razbijanje sindikalne scene, ovo je zakon za pretvaranje radnika kao što to kažemo u roblje, a pojasnit ću zbog čega. Da, roblje. Robovi su nekada imali pravo na stan i hranu, danas radnici, 80000 njih radi a nemaju ni stan ni hranu plaćenu. Poslodavci su tu daleko pošteniji. Oni se protive da se jednim zakonom ukidaju prava iz drugog zakona. Učinite to otvoreno, a ne skrivečki. Promijenite Zakon o radu, a pri tome raspišite referendum, dajte narodu da kaže je li vaš obračun s radnicima to što trebate raditi. Uostalom, Hrvatski sabor nije ni jedanput odlučivao o raspisivanju referenduma. Uvažilo se mišljenje Ustavnoga suda. Ovo je prva i posljednja prilika da ne temelju i izvorne ovlasti i na temelju 717000 potpisa Hrvatski sabor raspiše referendum na ono pitanje koje znamo svi i na onaj odgovor koji Vlada dobro zna kakav odgovor bi bio. I još samo da se referiram. Gospodin ministar Mrsić je prije govorio kako su puno liberalniji članovi Kukuriku koalicije u prijedlogu ovoga zakona, jer nisu propisali da trebaju u sindikatima raditi na neodređeno vrijeme. To je ono, 80%, 90% radnika ćemo zapošljavati na neodređeno vrijeme. To je ono da se i ova Vlada zalaže za to da se radnika može u trenu izbaciti na ulicu, jer kažu to je fleksibilnost radne snage. Bit ćemo svi fleksibilni, gotovo leteći. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje trojica kolega su, žele replicirati. Prvi na redu je Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo, uvaženi kolega za početak niste u pravu. Ovim zakonom je vrlo jasno i vrlo precizno i to člankom 12. razlučena razlika između područja i razine za koje se kolektivno pregovara. Kolega, vrlo jasno je navedeno što je područje kao jedan set jedan skup djelatnosti i što je razina za jednog poslodavca ili više poslodavaca. Tako da niste u pravu kada tvrdite da zakon brka pojmovi i da ih ne razlučuje. Evo nisam Evo nisam htio ispravljati netočan navod da vam dam i priliku ukoliko želite da na ovo odgovorite. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Nije … dakle u jednom trenutku rekli ste uvaženi kolega kako će se Vladi ovo razbiti prije ili poslije o glavu. Točno je. Ali odmah ste me podsjetili i na onu misao Meše SElimovića kada je rekao da u životu postoje tri velika poroka, alkohol, kocka i vlast, da se prva dva nekako mogu možda izliječiti ali od treće se teško liječi. Ali ste me podsjetili i mislim da biste trebali dobro povesti računa vladajući koji predlažete ovakav zakon i o onom poznatom govoru velikog hrvatskog političara Stjepana Radića još iz 1918. godine koji je tada bio rekao nešto što bi se i danas moglo, odnosilo se i na prethodnu vladu a evo već nakon 6 mjeseci podsjetit ću vas na nekoliko tih rečenica da vodite računa o bezvremenskom značenju tih riječi. "Gospodo, najstrašnija je stvar, najveći je grijeh i najveća politička pogreška svoj rođeni narod stavljati pred gotove činjenice, tj. voditi politiku o gospodskoj svojoj voljici bez naroda i protiv naroda. Ako to ne vjerujete dao Bog svima poživjeti toliko. To neće biti dugo da vidite kako će hrvatski narod u svojoj republikanskoj i čovječanskoj svijesti vas otpuhnuti baš u času kad ćete misliti da se narod smirio, a vi da ste ga dobro zajahali." Ovaj zakon ima za cilj upravo zajahati već i tako siromašne i obespravljene radnike, a ovim riječima Stjepana Radića bilo bi dobro voditi računa kada se predlažu ne samo ovakvi nego i drugi zakoni koji idu na štetu hrvatskih građana.

Nisam Radić. Ali gospodin Lesar je prije rekao da je sličan zakon bio predložen u Hrvatskom saboru 1991.i to su zvali šaleof zakon, ovaj 2012.godine da bude u duhu ovo je neslana šala. I treća replika poštovani kolega Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa vi ste zastupniče Vukšić dobro primijetili kako se u prethodnoj točki dnevnog reda su nam bila puna usta švedskog modela skandinavizacije, navodili smo danske primjere, sve skandinavske primjere. O demokraciji smo bili nismo pitali kolika je cijena. Nema cijene koju mi nećemo platiti za dobrobit naše djece, naših invalida, naših žena, naših ugroženih građana. E sada kada je pitanje radničkih prava više se više skandinavizacija nam nije na pameti. Ni Švedska, ni Danska, niti smo tko širokogrudni. E sada smo već prilično ovako se malo zbili i pitamo se što možemo, da li možemo i koliko možemo. E pa zar upravo prava i ovih kategorija ne proizlaze iz tih radničkih prava i prava naših radnika. Pa što će biti sa našom djecom i sa našim invalidima i sa svim socijalnim kategorijama ako će ti radnici neće moći ostvarivati ona prava barem onaj krug prava na način kao što su i do sada ostvarivali? Pa onda bi bilo dobro kada bi tu skandinavizaciju o kojoj smo toliko širokogrudno pričali u prethodnoj točci dnevnog reda, pokušali barem deklarativno ili legislativno i na radnička prava primjenjivati. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani kolega Đuroviću slušali ste vjerojatno zadnjih nekoliko godina da poslodavcima smetaju kolektivni ugovori da su poslodavci svako malo tražili od bivše vlade da se pokušaju na bilo koji način ukinuti kolektivni ugovori, da se mijenja Zakon o radu i bili su u tome konzistentni. I sada kada se predlaže ovaj zakon kaži da on nije dobar način za ukidanje kolektivnih ugovora, da se kolektivni ugovori ukidaju drugim ugovorom. Prije svega ova Vlada koja sebe naziva socijaldemokratskom sasvim sigurno da nije socijaldemokratska pokazuje i ovim ugovorom, pokazuje da će pogodovati prije svega kapitalu i da su radnici, a naročito radnici koji bi imali standard u pravima, standard neke Švedske, Finske ili ne daj Bože Norveške koja sasvim sigurno su su radnici najzaštićeniji u socijalnim pravima, tako da ovo sve što Vlada čini, čini kako bi zadovoljila manjinu, a naštetila većini. Svoje pravo da izađe za govornicu sada će iskoristiti ministar MIrando Mrsić. poštovani zastupnik Vukšić je citirao da raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad te da zapošljava najmanje pet radnika temeljem ugovora o radu. Pa mi smo neke ključne stvari ovoga je Vlada prenijela na sebe i Vlada odgovorila, ali ima 80% zakona koji je usuglašen. Ovo su tražili sindikati i ovo je usuglašeno sa sindikatima. Prema tome, ako netko štiti prava radnika onda štite sindikati. Prema tome, ovo je dogovor sa sindikatima, prema tome nije to naša izmišljotina nego je bio dogovor da na takav način omogućimo sindikatima da što bolje i što jednostavnije ispune kriterij. Očito da ste izbrifirani od jednog dijela sindikata gdje drugi dio sindikata smatra da je 20% zastupljenosti u članstvu sasvim dovoljno za to da netko bude reprezentativan. Drugi dio smatra da kolektivni ugovori odnosno moraju biti bazirani na razgovorima sa strukom sindikata. Prema tome sindikalna scena je takva kakva je, a kada istekne kolektivni ugovor onda postoje tri mehanizma zaštite, jedan je ugovor o radu, drugo je Pravilnik o radu i treće je Zakon o radu. Prema tome, nije istina da se ostaje bez ikakve zaštite, a na nama je da poradimo da bude što više kolektivnih ugovora i da ti kolektivni ugovori budu kvalitetni, da budu dogovoreni na onaj način da se mogu ispuniti kriteriji i da jedna i druga strana bude zadovoljna, i strana radnika i strana poslodavaca jer zadovoljan radnik će biti produktivniji i bit će produktivnost puno veća, a što se tiče poslodavaca on mora ispunjavati one stvari koje su dogovorili u kolektivnom pregovaranju. Dakle jednaki odnos prema svima, jer ova vlada je Vlada i poslodavaca i Vlada radnika. Prema tome, ovim zakonom omogućujemo svima jednaki start u pregovorima. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Rekli ste poštovani ministre da sam izbrifiran očito od jednog dijela sindikata. To je netočan vaš navod zbog toga što razgovarajući o ovoj problematici razgovarao sam sa gotovo svim sindikatima jer mi jesmo stranka koja kontaktira sa sindikatima ali od njih dobivamo informacije, oni nas ne brifiraju. Na naše stavove ne utječu sindikati, pa čak ni onda kad treba biti tako fleksibilan kao što ste rekli vi, nama su sindikati rekli da tu odredbu. Ja da sam ministar rada ja bih se za malo drukčiju odredbu u zakonu koja omogućuje na neodređeno primanje jer bi se i sindikati trebali boriti za to. Ne treba i njih uvijek slušat u tome. Zahvaljujem, poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Pa moram se nadovezati na ovo jer sad mi stvarno više nije jasno koga trebamo slušati, ali dobro. Danas smo slušali više stvari u ovoj raspravi, čuli smo malo konkretnih primjedbi na zakon, čuli smo da je loš, ali ne nužno i zašto je loš. Ja ću sa svoje strane reći zbog čega smatram da je ovaj zakon dobar. Prije svega, zato što se ovim zakonom omogućava upravo suprotno, odnosno potiče upravo suprotno, potiče se udruživanje sindikata, okrupnjavanje sindikata. Ovim zakonom će se sindikate nagnati da se udruže i da budu jači i kao takvi da budu jači ne samo sugovornik nego i korektiv poslodavcima i Vladi. Ja ne vidim, uistinu ne vidim, a pročitao sam tekst ovog zakona, čime se tim tekstom tjera sindikate na dijeljenje, čime se njih fragmentira, čime se njih smanjuje. Dapače, njih se tjera, njih se naginje na udruživanje kako bi ispunili uvjete propisane ovim zakonom i kako bi mogli biti reprezentativni, a reprezentativni mogu biti samo oni koji su najveći i samim time najjači. Čuli smo dalje da smo da smo se ujutro zalagali za skandinavizaciju, za dobru europsku praksu, a sada ju popodne zaboravljamo. Niti to nije istina. Upravo u ovaj zakon ugrađena su načela iz Europske socijalne povelje i to utvrđivanje reprezentativnosti utemeljeno na unaprijed utvrđenim preciznim i jasnim kriterijima koji su svima poznati. Nadalje, onim sindikatima koji nisu reprezentativni na temelju ovoga zakona se i dalje jamči mogućnost sindikalnog rada, sindikalnog organiziranja i predstavljanja radnika, osim u onim segmentima propisanim ovim zakonom, a to je segment ovog pregovaranja, osim i tu ako se sa drugim sindikatima ne dogovore pa mogu nastaviti predstavljati radnike ili ako su jedini sindikat kod poslodavca. Nadalje, reprezentativnost će utvrđivati neovisno tijelo kao što je rečeno po unaprijed zadanim i jasnim kriterijima. I konačno, onaj sindikat koji nije zadovoljan takvom odlukom protiv toga će pred sudom moći pokrenuti postupak da utvrdi da utvrdi da mu reprezentativnost pripada. Dakle, ne vidim uistinu što tu nije u skladu sa europskim standardima, sa europskim principima i sa dokumentima usvojenim ne samo od od Europske unije nego i od Međunarodne organizacije rada. Nadalje, razgovarali smo i o strukovnim sindikatima. Pa što je u njima loše? Što je loše u onim sindikatima koji okupljaju radnike iz određene grane, iz određene djelatnosti i predstavljaju i zastupaju njihove interese. Po mojem mišljenju to su sindikati koji često i najbolje znaju što su problemi onih radnika koje zastupaju. I ne vidim zbog čega onda takvi sindikati te radnike ne bi mogli zastupati u kolektivnom pregovaranju, ali samo za ono područje na kojem djeluju, ne za svako područje. Za ono područje na kojem djeluju. I tu neće biti situacije da poslodavac organizira neke svoje sindikate, ne. Oni će se grupirati onako kako radnici žele. Kolege iz Stranke rada, odnosno Hrvatskih laburista smatraju da to nije tako, da će naravno poslodavci organizirati svoje sindikate koji će zastupati interese poslodavaca i to je vaše legitimno pravo. Isto kao što je moje legitimno pravo da kažem da to neće, a taj svoj stav ne temeljim na osjećaju nego na dosadašnjoj praksi, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama. Upravo zbog ovoga smatramo da je ovaj zakon nužan jer će ovaj zakon omogućiti da radnike u pregovorima sa Vladom, sa poslodavcima predstavljaju oni sindikati koji na to imaju pravo, a koji su to pravo ostvarili onim što je najbitnije, a to je brojem članova. Upravo suprotno ovome što tvrdite, ovim zakonom ćemo onemogućiti da poslodavac sklapa ugovore i pregovara sa sindikatom koji ima jednog člana kojeg je na to mjesto postavio poslodavac. Upravo zbog toga smatram da ovaj zakon treba usvojiti i to više-manje u tekstu kakav je predložen. Hvala vam lijepa. Čut ćemo sada dvije replike na ovo izlaganje. Prvo, poštovani kolega Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, rekli ste kako ne vidite što je loše u ovom zakonu. Osnovni problem u ovakvom prijedlogu zakona nisu odredbe samog ovog zakona nego što ovaj zakon pojedinim svojim odredbama zadire u drugi zakon, a što je mnogo opasnije to je zadiranje u Zakon o radu jer se prihvaćanjem ovakvog prijedloga zakona suspendiraju određeni članci još uvijek važećeg Zakona o radu. I to je osnovni problem. A ja ću posebno apostrofirati, da opet ne govorim o članku 253., 254. itd., na članak 262. koji je bio temelj kad je više od 717 tisuća hrvatskih građana potpisalo zahtjev za referendum protiv ukidanja odredbi Zakona o radu. I poštovani gospodine ministre ne treba ponovno podsjećati da je tada i sadašnji premijer potpisao tu istu peticiju, a ovakvim prijedlogom zakona se suspendira upravo članak 262. koji kaže: "ako kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor u njemu sadržava pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje se primjenjuju." Dakle, ovakvim prijedlogom mi smo ograničili sada trajanje. I s druge strane podsjetit ću vas na još nešto. Ovakvim prijedlogom zakona ne može se pobjeći od spoznaje da se umanjuju prava radnika, a pogoduje poslodavcima. A to je u direktnoj suprotnosti čak i sa samim pojmom socijaldemokracije koja socijaldemokracija se bazira na zakonodavstvu koje ima za cilj smanjenje nejednakosti među građanima. A mi sada idemo, evo završavam, mi sada idemo prema zakonu koji pogoduje manjini, poslodavcima, na štetu većine, a to su većinom hrvatski građani, odnosno radnici. Na repliku odgovara poštovani Peđa Grbin. uobičajeno i nije često da se jednim zakonom mijenjaju odredbe drugoga, ali to nije niti nedopušteno. Ovdje se radi o zakonima iste razine koji se donose u istoj proceduri i ovaj Dom ima puno ovlaštenje da i u proceduri donošenja ovog zakona izmjeni i Zakon o radu i ma koji drugi zakon osim one za koje je propisano da se donose u drugom ili strožem postupku. A uostalom nije ovo ni prvi put da se tako nešto radi jer prije nekoliko godina se primjerice Ovršnim zakonom mijenjalo odredbe Zakona o parničnom postupku. iako možda nije idealan način svakako nije nedopušten, a i legitiman je. Što se tiče smanjenja prava radnika opet ću morati reći da se s vama ne slažem jer smatram da se ovim zakonom upravo suprotno upravo suprotno pojačavaju prava radnika jer se osigurava da radnike predstavljaju oni sindikati koji imaju legitimitet broja članova, a ne oni sindikati kao što sam prije rekao koji imaju samo jednog člana i služe često za šminkanje, u tom slučaju, služe za šminkanje poslodavca. Hvala lijepa. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Nema sindikata sa jednim članom, deset ih je potrebno minimum da bi bio sindikat, ali repliciram na ono što ste rekli da mogu putem sudova sindikati u tom slučaju doći do svoje pravice. Evo kolega Hrelja se tome smije, u ovoj prostoriji imate ljude koji preko 10 godina vode svoje radno-pravne sporove. 10 godina ćete čekati da vam sud riješi nešto gdje ste evidentno zakinuti. To definitivno ne postoji, vjerojatno bi svi živi odustali od toga. A druga stvar, strukovni sindikati dolazim iz sustava Hrvatskih željeznica gdje su svojevremeno provođeni izuzetno teški i dugački štrajkovi. I kad se nije našlo načina za nijedan drugi način lomljenja, počevši od toga da su sve moguće represivne mjere su korištene i zakonite pa čak i van zakona i onda se posegnulo čak za, ne čak nego se kao najdjelotvorniji način rješavanja tog problema osnivani su strukovni sindikati. Pa je za vrlo kratko vrijeme od dva ili tri stvarno snažna sindikata stvoreno 24. A to je upravo ovo sad što se ide stvarati. I sad vi meni objašnjavate da to ide na ruku radnicima? Pa to jednostavno ide na uništavanje sindikalne scene, na uništavanje radničkog pokreta. I što je najgore od svega što to radi nazovi socijaldemokratska Vlada. To u najgorim vremenima kad je bilo, kad su čak imali opravdanje za rad nije pokušavao HDZ napraviti. Ovo je stvarno sramotno! Hvala. I na ovu repliku odgovorit će cijenjeni Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. U pravu ste kolega uistinu deset je radnika potrebno da bi se osnovala udruga koja ima koja ima pravo nositi ime sindikata. Ali je dosta da iz te udruge jedan radnik djeluje kod jednog poslodavca pa da bi on imao određena prava propisana Zakonom o radu, a do donošenja ovog zakona i mogućnost da ga poslodavac izabere kao jedinog predstavnika za kolektivno pregovaranje. Nadalje, kolega niste u pravu ni kada govorite o sudskoj zaštiti. Da ste pročitali primijetili bi da je člankom 17. propisana obveza nadležnom sudu da odluku u sporu o reprezentativnosti donose u roku od 30 dana. E sad, možete sumnjati u hrvatsko pravosuđe, ja iako sam godinama radio u tom sustavu još uvijek gajim neke nade u njega i nadam se da će ono poštovati ovaj rok. I konačno, ovaj primjer o kojem ste vi govorili meni služi kao primjer zašto treba donijeti ovakav zakon. Govorili smo prije o područjima i razinama pregovaranja. Područje je definirano nacionalnom klasifikacijom djelatnosti i unutar područja, unutar tog područja o kojem ste vi prije govorili po ovim uvjetima bi mogao biti reprezentativan samo jedan sindikat. Kolega čitajte zakon, članak 12. – Područje. Samo jedan sindikat bi imao prava pregovarati, a ne ovih 24 za koje kažete da su bili umjetno stvoreni. I upravo zato smatram da ovaj zakon ide u prilog radnicima. Hvala vam lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je zastupnik Damir Rilje. **Rilje, Damir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. U svezi s prijedlogom Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje izrazio bih neka svoja osobna razmišljanja i stavove. Pa evo kao što je to u prijedlogu ovog zakona napisano pravo na slobodno i organizirano udruživanje u sindikate i udruge poslodavaca to je sloboda osnivanja i udruživanja u saveze i udruge više razine kao i udruživanje u međusobne organizacije radnika i poslodavaca, a sve u cilju zaštite i promicanja njihovih gospodarskih i socijalnih interesa zajamčeni su radnicima i poslodavcima Ustavom RH kao temeljna ljudska prava i slobode. Pravo na međusobno Pravo na međusobno kolektivno pregovaranje uređeni su sa više Konvencija Međunarodne organizacije rada koje se odnose na slobodu udruživanja. Pravo na organiziranje, pravo na kolektivno pregovaranje te socijalni dijalog, a postoji još i drugi međunarodni ugovori koji jamče ova temeljan ljudska prava i slobode. Europska socijalna povelja, Konvencija za zaštitu Europskih prava i temeljnih sloboda, međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima. U nacionalnom zakonodavstvu ova materija je uređena Zakonom o radu, ovim zakonom je postavljen zakonodavni okvir za vođenje bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga. A kroz omogućavanje uspostave gospodarskog socijalnog vijeća kao najvišeg tripartitnog tijela na nacionalnoj razini. Kriteriji koji su do sad važili za ispunjavanje uvjeta za zatupljenost udruga, sindikata, više razine u tripartitnim tijelima propisani su upravo ovim zakonom. Do sada propisani uvjeti su u mnogome složeni, spori, skupi, a dovode i u pitanje vjerodostojnost te neučinkovitost. uvjetima ili udruga sindikata više razine, sa najmanje 15 tisuća članova koji plaćaju članarinu udruženim sindikatima, te da udružuju najmanje 5 sindikata na nacionalnoj razini djelatnosti struke ili tvrtki, a koji su upisani u registar udruga koji se vodi u ministarstvu nadležno za rad. Da djeluje putem svojih organizacijskih cjelina na području najmanje 11 županija u Republici Hrvatskoj. Da izdvaja dio sindikalne članarine za financiranje udruga. Člankom 3. ovog prijedloga zakona se propisuju pojednostavljeni kriteriji za više razine reprezentativnosti udruga sindikata za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ovdje su malo sporni uvjeti za reprezentativnost u tripartitnim tijelima na lokalnoj i područnoj razini. Na lokalnoj razini je to malo teže prenijeti u smislu rada gospodarsko-socijalnog vijeća kojeg ovaj prijedlog zakona predviđa za jedinice lokalne samouprave, makar se kaže da će se to donijeti Statutom jedinice lokalne samouprave. Ovdje se objektivno pojavljuju pitanja koja su udruge tijekom vremena u razdoblju od 3 godine od donošenja rješenja resornog ministra izgubile članstvo i više nisu reprezentativne, a koje su ga u međuvremenu stekle a nisu u prilici prije kraja razdoblja postati reprezentativne. Naravno, ovo se događa nažalost u kretanjima na onome što mi zovemo tržištem rada trenutno u Hrvatskoj. I dok je kolektivnom pregovaranju pozicija poslodavca drugačija i isti se jednostavnije udružuje i brže organiziraju za kolektivno pregovaranje što je logično. Kod predstavnika radnika bi to trebalo biti isto, a osobito uvažavajući Zakon o radu članak 254. kad je u pregovorima zastupljeno više sindikata sa tim istim poslodavcima. Onda se pregovara s pregovaračkim odborom sastavljenim od predstavnika sindikata. Hoće li se sindikati sporazumno dogovoriti ili će o tome odlučiti gospodarsko-socijalno vijeće i koliko to odražava stvarnu zastupljenost pojedinog sindikata među radnicima. Netko će reći da ne trebamo brinuti jer će se radnici sami dogovoriti. to bi moglo biti istina ako bi to radili oni sami svojom voljom bez potrebe da se osigura zakonodavni okvir. Upravo ga sada evo s ovim zakonom osiguravamo. Uvjete zastupljenosti sindikata od 20% među radnicima, po meni nije sporan a što više potrebno ga je utvrditi egzaktno, a upravo radi jačanja sindikalne scene. Zakon predviđa da se ne mora utvrditi reprezentativnost ako sindikati zaključe pisani sporazum na razini zaključivanja kolektivnog ugovora na kojem djeluje više sindikata. Jer se onda svi smatraju reprezentativnim, ako tako određen pregovarački odbor može pregovarati sa poslodavcem, odnosno tako određen Kako bi postupak kolektivnog pregovaranja bio što objektivniji i uistinu zastupao radnike u odgovarajućoj djelatnosti, prihvatljivi su uvjeti o reprezentativnosti, obzirom da se njima osigurava interes istine. Odnosno stvarnog stanja pripadnosti i uključenosti radništva u odgovarajući sindikat. Na sindikalnoj sceni svakako su, uvažavajući sve temeljene slobode za udruživanje, ipak prisutne sindikalne organizacije koje artikuliraju interese radnika u istovrsnoj djelatnosti, a ponekad na oprečnim interesima. Npr. samostalni sindikat u sklopu jedne djelatnosti pa nezavisno u istoj takvoj djelatnosti. Pa ponekad i po nekoliko raznovrsnih. Naravno, ovo su temeljne slobode, prava radnika i ne mislim lamentirati o tome, ali se pojavljuje pitanje artikuliranje interesa u pojedinim cehovima ili strukama, ili zastupljenost interesa radnika u istovrsnim djelatnostima. Također postoji mogućnost da nažalost zbog životnih poteškoća, iako hoćete ne baš dobrog materijalnog položaja radnika, te možda u nekim slučajevima i zbog moguće upitne raspodjele radnici često imaju učešće, odnosno članstvo u 2, pa možda ponekad i 3 sindikata. Često su prisiljeni uzimati pozajmice i druge oblike pomoći pa se zato priključivati u iste te sindikate. To u principu nije kritika, ponajmanje radnika, a svakako je upitno sa strane reprezentativnosti. Naime, radnici nisu krivi što su dovedeni često u taj položaj, ali sa druge strane postaje upitna reprezentativnost sindikata koji međusobno dijele članstvo. Temelj zašite prava na pravičnu plaću, radno vrijeme, godišnje odmore i sva druga materijalna prava upravo su potreba za reprezentativnošću poslodavca, ali svakako i sindikata. Jer jedino tako organizirana scena može artikulirati stvarne vrijednosti i pravične raspodjele na pregovaračkoj sceni socijalnih partnera. Naravno, ovdje je i posebno pitanje primjene pravnih pravila važećih kolektivnih ugovora čija se produžena primjena ukida, a na što posebno treba svrnuti pozornost za moguće drugačije sagledavanje tog problema. Ujedno mi se čini da će utjecaj odredbi ovog zakona u tvrtkama van javnog sektora drugačije problematizirati područje pregovaranja. Inače podržavam ovaj prijedlog zakona naravno uz potrebu za sagledavanjem svih mogućih bolnih dorada koje su mu eventualno potrebne, naravno u sklopu razgovora u ovom domu. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljenu 1 repliku na vaše izlaganje, i to poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Rilje, nisam ni sumnjao da nakon ovog vašeg traktata kojega ste pročitali ne podržavate ovaj prijedlog zakona. Naime, li vama ipak simptomatično, ili upitno da se upravo u vrijeme kada Vlada pritišće, dakle postojeće kolektivne ugovore sa smanjenjem prava koja u njemu stoje, počevši od onoga što ste rekli. Dakle regres, prijevoz, cipelarina, smanjenje naknade od 0,5% na 0,3 za godinu radnoga staža i sve druge odredbe u kolektivnom ugovoru. Upravo, dakle u to vrijeme kada Vlada pritišće i zaposlenike u zdravstvu i u školstvu itd. upravo s tim elementima da sad da se predlaže, dakle Zakon o sindikatu, zapravo tako bi se moglo reći. Zakon koji kao socijalni partner Vlada je jedan od tripartitno jedan od socijalnih partnera ona odjedanput vodi brigu o o dobrobiti sindikata. Vrlo zanimljivo! I vrlo je jasno ako imalo razmišljate da je upravo to način kako oslabiti sindikat i provesti ono što se misli promjenom kolektivnog ugovora ili ukidanjem njegovim provesti. Već sada imate u školstvu ono što se događa, imate veliko nezadovoljstvo ne samo sindikata, nego svih pojedinaca ali ste zato u uredima državne uprave uredbama vlade potiho i bez znanja javnosti povećali koeficijente šefovima u uredima državne uprave i u ministarstvima. Da li to znate? Dakle, ono što ćete uzeti od učitelja, profesora, doktora i medicinskih sestara dali ste vašim podobnicima u uredima državne uprave i u ministarstvima. Josip (SDP)** Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Rilje. Izvolite. **Rilje, Damir (SDP)** Uvaženi kolega Grubišiću, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, uvaženi kolega Grubišiću. Jako je lijepo čuti, međutim ja ne znam koliko ste vi sudjelovali u sindikalnom radu ja jesam. Koliko ste ga organizirali ja jesam i znate i to poprilično puno. Isto tako jasno mi je da to o čemu sad govorite vezano uz upravu i uz preraspodjelu, evo ja vam upravo pričam o temeljnoj preraspodjeli vašeg shvaćanja da se nalazimo na tržištu rada i u kapitalističkom društvenom uređenju. Tu jednostavno moraju postojati pregovori i pregovarački timovi i odnosi između poslodavaca, radnika, dakle i u nekim slučajevima naravno kad se radi o tripartitnoj državi, odnosno jedinica lokalne ili područne, odnosno regionalne samouprave. S tim u vezi ja vrlo dobro znam o čemu vi govorite, a vi morate znati da sve sve nastaje iz lošeg življenja koje nije nastalo ni od jučer ni od prekjučer. Dakle, nastalo je upravo iz onoga što nema. Ja ne mogu i ne želim, niti sam pozvan, iako ste vi iskoristili dobro ovu priliku za repliku što se tiče priče o tome da se preraspodjeljuje u državnoj upravi ili ne znam gdje. No, ja vam moram odgovoriti na ono što sam ja govorio jer je moj odgovor na vašu repliku su upravo odnosi na temu o kojoj danas govorimo, a to je upravo ovo da sada u ovom trenutku možemo samo razgovarati o onome što jest na tržištu rada i na tržištu kapitala i nikad nećemo pobjeći od toga koliko god koliko god mi to pokušali, znate. A zaštita sindikata se dijelom, odnosno i radnika se upravo dijelom nalaze koliko god vi to ne prihvaćali kroz ovu primjenu. Naravno, uvijek možete sumnjati u primjenu svakog zakona. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća za raspravu je poštovana zastupnica Vanja Posavec. Izvolite poštovana zastupnice. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, u nacionalnom zakonodavstvu pravo radnika i poslodavaca na slobodno organiziranje i udruživanje, te pravo na kolektivno pregovaranje uređeni su Zakonom o radu, a tim zakonom uspostavljen je zakonodavni okvir za vođenje bipartitnog, te tripartitnog socijalnog dijaloga. Kriteriji i postupak, određivanje zastupljenosti udruga, sindikata više razina u tripartitnim tijelima propisani su Zakonom o načinu određivanja zastupljenosti i udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima i zakonom je propisano tko je zapravo, koja tijela na nacionalnoj razini moraju ispunjavati koje kumulativne uvjete. Svaka udruga sindikata više razine koja ispunjava uvjete reprezentativnosti zakona i želi biti zastupljena u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini može podnijeti ministarstvu nadležnost za rad zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti. No, sav taj postupak i sve ovo što sam dakle prije rekla u praksi se pokazalo dvojbenim, neučinkovitim, sporim i skupim. Nepostojanje mogućnosti ponavljanja postupka utvrđivanja reprezentativnosti onih udruga za koje postoji opravdana sumnja da više ne ispunjavaju kriterije reprezentativnosti moglo je u praksi omogućiti sindikalnim udrugama koje na primjer zbog pada svojeg članstva u sindikatu više nisu ispunjavale kriterije da i dalje budu zastupljene u tripartitnim tijelima i pri tome ostvaruju određena prava, no u isto vrijeme nisu u mogućnosti provesti sve preuzete obveze na nacionalnoj razini. Tome smo itekako svjedočili. Također, zakonskim odredbama nisu propisani kriteriji reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje na sektorskoj, dramskoj i regionalnoj razini i zbog toga se često u praksi događalo da se sindikati ne mogu dogovoriti oko broja i sastava pregovaračkog odbora ili da manji sindikati u pregovaračkom odboru opstruiraju rad i tome smo svjedočili, gledali to preko medija. Uslijed svega toga, dakle predlaže se donošenje jednog propisa koji bi uredio kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, udruga poslodavaca i njihovih udruga više razine kako za njihovu zastupljenost u tripartitnim tijelima u kojima se vodi socijalni dijalog tako i za kolektivno pregovaranje naravno uvažavajući pri tome sve zahtjeve međunarodnih ugovora koje obvezuje Republiku Hrvatsku na području socijalnog dijaloga. Ovim se zakonskim prijedlogom propisuju odgovarajući jednako vrijedni kriteriji reprezentativnosti udruga, sindikata i udruga poslodavaca više razine za njihovu zastupljenost u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini kao i po toj osnovi stečena, povlaštena prava. Ali se i u slučaju sumnji njihove reprezentativnosti omogućuje i preispitivanje udovoljavanju kriterija za pojedinu udrugu bez da se pri tome postupak istovremeno provodi za sve udruge zastupljene u Gospodarsko-socijalnom vijeću. To je vrlo važno i to u smislu potpune slobode udruživanja, jer se može dogoditi prijelaz sindikata iz jedne u drugu udrugu više razine, gubitak članstva i Ovim zakonskim prijedlogom utvrđuje se reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje. Osnovno pravilo za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata je da svaki sindikat kojemu niti jedan drugi sindikat ne osporava reprezentativnost je reprezentativan. U tom se smislu reprezentativnost ne utvrđuje ukoliko na područje za koje kolektivno pregovara djeluje samo jedan sindikat ili svi sindikati koji na tom području djeluju zaključe pisani Sporazum o zajedničkom pregovaračkom odboru. U slučaju da se ne mogu dogovoriti pokreće se postupak reprezentativnosti sindikata pred povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti. Kriteriji sindikat u svom članstvu mora imati najmanje 20% radnika, članova sindikata u odnosu na ukupan broj članova sindikata, sindikata, zaposlenih kod poslodavca koji djeluje na području za koje se kolektivno pregovara. Ovim se prijedlogom štite interesi članova, strukovnih sindikata koji su brojem članova relativno mali ali su iznimno važni za područje na kojem djeluju, na način da i njihovi interesi moraju biti zaštićeni u pregovaračkom odboru ukoliko u svom članstvima imaju najmanje 40% radnika iste struke u odnosu na ukupan broj radnika te struke, zaposlenih kod poslodavaca koji postoji za područje za koje se sklapa kolektivni ugovor. Donošenje ovog zakona utjecat će na konsolidaciju sindikalnog pokreta, poticat će suradnju među sindikatima u procesu formiranja pregovaračkog odbora, pojednostavit će sustav kolektivnog pregovaranja i poticat će bipartitnu suradnju socijalnih partnera. Ovaj prijedlog bi mogao i trebao spriječiti gubitak sindikalnog članstva do kojeg dolazi između ostalog zbog fragmentiranosti i podijeljenosti sindikata i na taj način poticati njihovu suradnju. Sjetimo se samo primjera sindikata koji su vezani uz prosvjetu, koji se nisu mogli dogovoriti ni tko pregovara ni čije interese zapravo potiču. Ono što se događa je činjenica a to je da članovi da radnici izlaze iz sindikata. U ovom trenutku u gospodarstvu ali i u državnim i u javnim službama produženo se primjenjuje niz kolektivnih ugovora koji su zaključeni u vrijeme bolje gospodarske situacije a u vrijeme recesije poslodavci nisu to više u mogućnosti ispoštovati. Problem je što se kolektivni ugovori u produženoj primjeni ne mogu otkazati a i ne postoji naročiti interes sindikata da se zaključuju novi. Tako normativno uređenje negativno utječe na sam smisao i svrhu kolektivnog pregovaranja. Uprava o ovim izmjenama će se osigurati fiskalna održivost i očuvanje radnih mjesta ali će se postići još nešto da radnici konačno znaju koji je sindikat koji će njih zastupat, koju potporu mogu dobiti od sindikata i tko će za njih zapravo pregovarati. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje poštovana zastupnice imamo prijavljene dvije replike. Prva je poštovanog zastupnik Dinka Burić. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem. Mislim da ste ja jesam za ravnopravnost spolova ali još uvijek sam zastupnik a ne zastupnica ali dobro to je vjerojatno bila da. Poštovana kolegice dakle teško jednostavno slušati kako se u pravdanju zakon pozivate gotovo redom svi na to da vi ustvari štite sindikalni pokret, da je svrha ovog zakona zaštita sindikalnog djelovanja. Pa ne, prava je istina da ovakvim zakonom ovakvim zakonom SDP Hrvatske zajedno sa svojim partnerima u vladajućoj kukriku koaliciji želi svest ulogu sindikata u RH na onu ulogu kakvu je imala u bivšem sustavu u bivšoj Jugoslaviji, gdje je jedina svrha postojanja bila upravo to nabavka svinjskih polovica, organiziranje izleta i ne znam čega. To je ono do čega će dovesti ovakva primjena zakona. I možemo mi pričati što god hoćemo ali ono što mene posebno brine još a ja moram reći, za ne povjerovati je država nam izgleda sada sve više liči na ludu kuću da imaš situaciju da socijaldemokrati idu rušat radnička prava urušavat, da, urušavate radnička prava, a ono što me još posebno čudi evo i donedavno vladajući niti se tko javlja iz HDZ-a za drago mi je da se kolegica sada javila barem za repliku svi šute kao da se to nikoga ne tiče. SDP šuti, HDZ šuti, kakva je sudbina sve većeg broja siromašnih u RH? Daj dignite glas protiv ovoga. Pa ima više nas nego vas u klubu, evo 2, 4, 6, 7 toliko ima nas iz HDSSB-a. pa brinimo se za sebe, dignite glas protiv ovoga i vaša je zadaća da se borite za radnička prava. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani Dinko Burić potrošeno je vrijeme. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Zahvaljujem. Poštovani kolega ja se ipak bojim da vi mene baš niste slušali dobro. Da ovim zakonom se želi ojačati sindikalna scena ali ovim zakonom se žele zaštiti radnička prava. Upravo zato što Upravo zato što su radnici ti ja sam se našla u takvoj situaciju u školi, da se više nije znalo koji sindikat u naše ime pregovara i tko je pokrenuo štrajk ili nije pokrenuo štrajk. A kada smo imali problema kod poslodavca onda su jedni i drugi prali ruke. To je istina. A moramo isto tako reći, moram to reći. Sada sindikati rade na način da zapravo nažalost, čast izuzecima, određenim sindikatima da se njihov rad svodi na svinjske polovice, uskrsne bonove i bonove za Božić i to je to. Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovane zastupnice Ane Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo iako ja veselim kolegu Burića što sam se javila ali moram reći da se skoro ne bi javila za repliku na izlaganje u vaših recimo prvih 8 kada ste govorili o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima, o reprezentativnosti sindikata to je područje koje je zaista trebalo urediti. Ali kada ste prešli na onaj drugi dio, a to su prelazne i završne odredbe koje ste pohvalili u ovom zakonu e tu moram reagirati. Makar je kolega Grbin rekao da je to legalno, da je moguće da se jednim zakonom mijenjaju mijenjaju odredbe drugog zakona, svakako nije legitimno, nije fer, nije pristojno, djetinjasto je da se sakriva iza nekog drugog zakona zapravo namjera da se promijeni zakon. Ali meni je jasno da je sada predlagateljima neugodno jer nešto što su nazivali ministri ove Vlade Linić, Mrsić, Jovanović, ministar današnjih što su nazivali udarom na radništvo, danas nazivaju dodatnim poticajem kolektivnom pregovaranju. Pa da bi dodatno potaknuli kolektivno pregovaranje ukinut će prava radnika. Osim toga u uvodnom uvodnom dijelu ovog zakona koji govori o tome što se ovim zakonom regulira kaže da se propisuju kriteriji postupak utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, sudjelovanje u tripartitnim tijelima itd. ali nigdje ne kaže da se ukida i da govori o trajanju kolektivnih ugovora i da mijenja odredbe o trajanju kolektivnih ugovora u Zakonu o radu. To u članku 1. a taj članak uvijek govori što se uređuje pojedinim zakonom to se ovdje ne govori, nego se potajno onda u prelaznim i završnim odredbama zadire u odredbe o kolektivnom pregovaranju Zakona o radu. I ne samo one dvije odredbe koje bih još mogla oprostit, a to su odredbe o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, nego se zadire u odredbe o trajanju kolektivnog ugovora. Naravno ministre da je vama sad teško predložiti izmjenu i dopunu Zakona o radu jer biste nam morali tumačit ono što smo mi tumačili vama kada ste potpisivali zahtjev za referendum. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. ali nešto zapravo na što moram reagirati, što mi nije jasno, ali valjda vi to iz HDZ-a znate bolje, šta to znači potajno. Sve je napisano crno na bijelo, ništa se tu ne radi potajno, dakle sve ste mogli pročitat. Ovo je prvo čitanje, dakle još uvijek se mogu uključiti svi oni koji žele s prijedlozima, a o nekakvoj potajnosti ja to zaista ne vidim. … /Upadica se

Uvaženi kolege. Moram priznat da sam stvarno impresioniran s ovim danas. Ovo je kao da vukovima date da čuvaju ovce, tako i ova vaša silna briga za sindikalni pokret, sindikalizam i radništvo. Ja sam mislio da je to samo onaj štos iz onog crtića di vuk čuva ovce, međutim vidim da ima još ovaca pa bi mi trebali nasjesti na tu priču da je to stvarno realna briga. Kao što je bilo riječi ovdje da je rasprava o prijedlogu zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, a u tekstu ovog zakona stoji ukida se danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti članak taj i taj Zakona o radu, pa opet ista takva, pa onda mijenja se odredba člana Zakona o radu. I onda kolega Peđa Grbin kaže nije to nezakonito, to je legitimno, ok, je, naveo je primjer kad se to desilo u prijašnjim sazivima da je ako se ne varam Ovršim zakonom isto tako nešto rađeno pa pretpostavljam da je tada opozicija, tadašnja opozicija s oduševljenjem to primila i da su bili zdušno to podržali takav način rješavanja u ovom slučaju Zakona o radu kojim se praktički ukidaju neka prava iako se ne mijenja Zakon o radu. Sama činjenica da u 17:27 se raspravlja o ovom isto dovoljno govori o tome koliko su poštene namjere predlagača. Možemo se mi zavaravat, ali nema kamere, nema direktnog prijenosa, osim saborske televizije pa i to dovoljno govori. Ministre rekli ste da ste otvoreni za sve prijedloge pa evo onako dobronamjerno podržite prijedlog zaključaka Hrvatskih laburista. Dobili ste ga, znam da ste upoznati s njim. S obzirom na svoj uvod da ste otvoreni za sve prijedloge evo prilike da to i dokažete s obzirom na kraju krajeva da je i sam ministar rekao da neće bit dosadašnja praksa da svi prijedlozi koji dolaze od oporbe da će bit automatizmom odbačeni. Evo primjer, ja mislim da bi to bilo prvi puta u ovom sazivu, ali za dobre početke nikad nije kasno. Cijelo vrijeme se ovdje spominje malte ne briga za sindikate, za malobrojno članstvo, kako to. Ispada kao da je vama u interesu da imate sindikate koji su stvarno jaki, mislim kao da vam je to stvarni interes. To vrlo lako možete riješiti, evo ja vam predlažem u Zakon o radu unesite da odredbe kolektivnog ugovora vrijede samo za članove sindikata koji su ga potpisali. U slučaju da vam sindikati previše ojačaju možete ih opet opstruirat na način da date veća prava onima koji nisu članovi tih sindikata. Tako da imate bezbroj mogućnosti po tom pitanju, ali recimo vaša briga za povećanje broja članova sindikata ovo bi bio efikasan put za to riješiti. Koliko se sjećam ministre vi ste dok ste bili u opoziciji dosta često govorili da bi trebalo u budućnosti što više ljudi da ima, što više radnika ugovor o radu na neodređeno. Ako se ja dobro sjećam, to sam pročitao u nekoliko navrata. Nadam se da nećete reći da je i ovo na tragu toga da je to isto cilj toga jer ovo je čim je slabljenje radničkog pokreta, slabljenje sindikalizma onda sigurno nije kao cilj da će bit više ugovora na neodređeno vrijeme. Nekoliko govornika ovdje je spomenulo da trebamo imat kao uzor zemlje EU. Ovdje Ovdje smo čuli i nekoliko primjera zemalja EU koje imaju produljeno valjanje kolektivnih ugovora. Zbog čega onda ako se toliko oslanjamo, odnosno uzor su nam te zemlje EU, zbog čega onda to ne primijenimo kod nas. Ne treba tu neke pretjerane filozofije, samo taj isti mehanizam ugradimo kod nas i problem je riješen. Spomenuli ste u jednom trenutku kad ste išli naknadno za govornicu da postoje još tri mehanizma zaštite: ugovori o radu, Pravilnik o radu i Zakon o radu. Ugovori o radu u trenutku kad toliko ljudi ima preko 80000, 85000 ljudi koji ne primaju plaću za svoj posao. Koliko ima ugovora o radu koji su na određeno. Da li je to mehanizam zaštite, da li oni imaju taj mehanizam zaštite? Nemaju. Pravilnik o radu. Pravilnik o radu je jednostrani akt u kojem su u pravilu prepisane odredbe Zakona o radu i svedene na minimum, čak u nekim slučajevima se ide i svjesno ispod odredbi Zakona o radu ono po sistemu za radnika se primjenjuje ono što je povoljnije, je doduše da ćeš to morat ishodit na sudu pa tko voli nek' izvoli. I sve u svemu cijeli ovaj prijedlog mene podsjeća na svojevremeni tačerizam i uništavanje sindikalne scene od gospođe Margaret Thacher. Međutim čisto da vas podsjetim, i kompletno radništvo i kompletan radnički pokret su jako osudili to i nitko to nije s oduševljenjem prihvatio. Pretpostavljam da idete svjesno na to da ni ovdje baš neće nitko bit oduševljen s tim, ali dobro to je vaša pozicija, vaša mogućnost. I čisto još, iako je ovo moja rasprava, ali moram se osvrnut na repliku gospodina kolege Burića koji je rekao da ovim zakonom vi vraćate sindikate na ulogu koju su imali u bivšoj državi. Fali jedan veliki dio, a to je da su u to vrijeme svi zaposleni bili obavezni biti u sindikatima i plaćali članarinu pa su sindikati bili i moćni, imali su otkud kupiti svinjske polovice. Međutim danas se to rješava putem bonova od Konzuma i sličnih stvari. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvu repliku ima poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite poštovani zastupniče. Pa evo poštovani kolega ja ću očito morati još jednom ponoviti ono o čemu sam prije govorio. Znači, ovim se zakonom poštuju odredbe Europske socijalne povelje. Ovim se zakonom želi postići ne samo radnike nego i poslodavce da predstavljaju oni koji imaju legitimitet. Meni je žao što stalno to moram ponavljati više puta, ali jednostavno imam osjećaj kao da smo vi i ja čitali dva različita dokumenta a mislim da su nam dostavljeni isti prijedlozi zakona. Nadalje, kolega nemate niti jedan konkretan prijedlog jer ovaj vaš prijedlog da se kolektivni ugovori primjenjuju samo na članove sindikata više smatram nekom provokacijom nego konkretnim prijedlogom jer mislim da to nije u redu. mislim da to nije u redu. Mislim da bi se kolektivni ugovor trebao primjenjivati na sve radnike, pogotovo imajući u vidu odredbu članka 7. Zakona o radu koji govori između ona tri dokumenta koja je spomenuo ministar, a to su Pravilnik o radu, Ugovor o radu, Zakon o radu i Kolektivni ugovor kao četvrti dokument kod kojeg će se na radnike uvijek primjenjivati onaj koji je najpovoljniji. I vi kažete radnik to pravo mora ostvarivati na sudu. Nažalost, često je istina, ali odgovorno tvrdim kad se na sudu primjenjuje članak 7. uvijek se primjenjuje za radnika najpovoljnije pravo. Hvala vam lijepa. Mladen (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala vam lijepa. Pa kolega rekao sam vam što se tiče tog radno-pravnog odnosa da imate u ovoj sudnici, u ovoj sabornici imate kolegu koji 10 godina vodi radno-pravni spor i dobit ćete ga i bit će za vas primljeno ono što je povoljnije. Ma što će biti povoljnije nakon 10 godina? Pa mislim to je stvarno deplasirano. što ste mi rekli da li je provokacija, ma nije provokacija, zašto ne? Ako je tolika briga ovdje iskazana da li je to provokacija? Tolika briga ovdje iskazana za radnički pokret, za sindikate i radnike. Pa onda dajte im to, dajte im omogućite, ok ugradite sve ono što sindikati izbore i imaju samo oni pravo, samo njihovi članovi. A zar ovo nije provokacija da vi kažete vi se borite za radnički pokret? Pa ovo je uništavanje radničkog pokreta. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Bio je to odgovor na repliku poštovanog zastupnika Mladena Novaka. A sljedeća replika na vaše osnovno izlaganje je poštovane zastupnice Ane Lovrin. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Novak evo spomenuli ste tu da naravno je problem što se osim materije reprezentativnosti o kojoj se također može diskutirati zapravo je problem ovog zakona što ukida članak 262. Zakona o radu, a radi se o neograničenom produženom trajanju isteklih kolektivnih ugovora s čime bih se ja i složila da to treba regulirati jer naravno da nije moguće održavati određena prava ukoliko gospodarski trenutak to ne omogućuje, ukoliko jednostavno se nema materijalnih dobara da se ona ispoštuju. Ja bih se s tim složila, ali da se to učini jasno, i izmjenom onog zakona koji tu materiju regulira, a ne kao što sam rekla potajice i ponavljam to potajice u prelaznim i završnim odredbama nekog drugog zakona pa da to oporba nije primijetila možda bi to tako i neopazice prošlo. A upravo da ne bi bilo potajice i da bude jasno ja ću upozoriti još na nešto jer se u prelaznim i završnim odredbama govori što će se dogoditi sa onim ugovorima koji još nisu istekli, a isteći će, pa im se dozvoljava produžena primjena za 3 mjeseca jednako kao i ovima koji su istekli da se mogu još produženo primjenjivati tri mjeseca. Ali ono što mi nikako nije jasno stavak 5. tog članka 27. prelaznih i završnih odredaba kaže da se za ugovoreno vrijeme primjene pravnih pravila kolektivnih ugovora koji su istekli ili će isteći ne primjenjuje odredba članka 7. stavak 1. Zakona o radu. A ja čitam odredbu članka 7. stavak 1. Zakona o radu koji kaže: "poslodavac, radnik i Radničko vijeće te sindikati mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih ovim ili drugim zakonom." Što bi to značilo da se za vrijeme ova tri mjeseca ne vrijedi ovo da se može ugovoriti povoljniji uvjeti? i ta tri mjeseca neće vrijediti povoljniji uvjeti od onih koji su u zakonu i onda zaista ne razumijem čemu uopće ti kolektivni ugovori. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovanog zastupnika Mladena Novaka. Hvala lijepa. Odmah sam se javio za odgovor, a onda sam poslije čuo da ste odgovorili sami sebi u suštini. Činjenica je da ne samo što se ide na ukidanje članka 262. i nije to, možemo raspravljati oko toga da li je to dobro, nije dobro riješeno, da li bi trebalo rješavati ili ne bi trebalo rješavati, ali činjenica je da to treba, postoji Zakon o radu i zašto ne, imate takvu glasačku mašineriju da možete progurati što god hoćete. I čemu sad ići sa ovakvim da kažem štosevima? Zašto ne idete sa izmjenom, poseban materijal izmjena Zakona o radu u kojem stoji ukidamo to i to ili sve ili ne znam što već odlučite. Hvala lijepa. Hvala i vama. Idemo sa sljedećom raspravom i pozivam poštovanog zastupnika Domagoja Miloševića. Nema ga u sabornici, gubi pravo govoriti o ovoj temi. zastupnik je poštovani zastupnik Silvano Hrelja i njegovih 10 minuta. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, pomoćniče načelniče, kolegice i kolege. Ja ću o ovom prijedlogu zakona, i zato sam se javio na pojedinačnu raspravu, govoriti na jedan drugačiji način jer me na to obvezuje jedno dugogodišnje iskustvo u kolektivnom pregovaranju i sudionik sam u periodu od 1992. godine kad sam sudjelovao u potpisivanju kolektivnog ugovora djelatnosti metala pod bombama u Slavonskom Brodu u Đuri Đakoviću do 2003. godine kad sam iz sindikata došao u politiku ili sam vodio ili sudjelovao u pregovaranju za više od 80 kolektivnih ugovora što na razini grane djelatnosti, što na razini poduzeća. tome, mislim da u ovoj sabornici to iskustvo nema nitko. Poštujem svakoga, poštujem sva teoretska znanja, ali iskustvu dajem jednu veliku nezamjenjivu dimenziju. Što hoću time reći? Hoću reći da sam kvalificiran za ovu,za ovu materiju i hoću reći da imam pravo u ime onih koji su se žrtvovali da bi kolegama radnicima bilo bolje, da bi dobili 10 lipa veću veću plaću, da sam dužan jer dio mene je uvijek tamo i zahvaljujem tom prethodnom poslu da mogu ovaj posao obavljati na način koji ga obavljam, korektno. Prema tome, dužan sam prema njima osvjetlat njihov obraz jer su oni svojim djelovanjem stalno nadograđivali prava radnika. U Istri kad sam otišao iz sindikata bilo je 120 sklopljenih kolektivnih ugovora. Danas ih, s početkom 1996. Danas ih ima 227, prosječno 1,2 kolektivni ugovor mjesečno. Znači neko radi, neko je sindikalno organiziran, neko nema ni jednog od ovih problema o kojima je ovdje govoreno, za kolektivno pregovaranje. Kolektivno pregovaranje teče, postoje iskustva, postoje vještine, postoji zakonski okvir i onome ko hoće pregovarat u interesu svojih članova put je otvorene. Što opet hoću time reći? Hoću reći da ovaj zakon ima 3 dobre strane, prvo reprezentativnost je trebalo utvrdit onda kad se reprezentativnost nije htjelo utvrditi, tamo još 1995. pa do 2000. godine kad smo to tražili. Tada se trebalo reprezentativnost utvrditi, ali je tada odgovaralo svima fragmentacija sindikata na sve manje i manje dijelove, slabljenje sindikata u odnosu na jači i sve jači nastup, ajmo ajmo reći zastupnika krupnog kapitala u Hrvatskoj. Bilo da su naši, bilo da su, kako da kažem furešti došli tražiti izvor svoj zarade. tada i danas je potrebno utvrditi reprezentativnost, i neka se sindikalne središnjice ljute i neka je postavljen visok prag za reprezentativnost u sudjelovanju u tripartitnim tijelima neka se ljute, ali to treba biti i treba biti neovisno povjerenstvo koje će o tome odlučivati. Ako treba treba dopisati da će ono odlučivati isključivo konsenzusom, a nikako ne političkim preglasavanjem jer se radi o odlučivanju na temelju postojećih kriterija. Dakle ne može biti preglasavanja. Treća stvar koja je dobra, ovaj zakon ide u 2 čitanja, dakle nije smak svijeta, ne gori ne moramo u ovom trenutku reagirati amandmanima jer ja vjerujem da bi ih bilo. Da bi bilo i opravdanih i neopravdanih, jer zakon može biti puno puno bolji, može biti puno bolje, ne kažem ovo je pokušaj takav kakav je, ali zakon može biti puno bolji. Gledajte, točno je što je ovdje rečeno da se ovdje dira u slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja i mi ćemo sigurno imati problema sa AKS-om, Europskom komisijom i Međunarodnom organizacijom rada, ako ovaj prijedlog ovako prođe, ali imamo vremena to popraviti. Zašto? Članak 253. zakona sve ovo čime se mi trudimo da govorimo o reprezentativnosti, stavlja sa strane, jer kaže da pregovarati sa poslodavcem čiji je onaj koji je spreman sredstvima prisile prisiliti drugu stranu da pregovara. Dakle, mi možemo postavljati 101 kriterij, ispunit će ga netko ili neće ga ispuniti. Poslodavac će prigovarat s onim koji ga blokira, koji na neki način u borbi za svoje interese blokira njegov profit. Neće tada trebati ni povjerenstvo, on će doć za pregovarački stol kao što u Francuskoj javne službe, u zemlji koja je vrlo malo sindikalizirana, javne službe jer su vrlo dobro organizirane sindikat, mogu blokirat cijelu Francusku. Da se razumijemo bez ovog zakona može, može naša susjedna republika Italija, kojom graničimo dugom morskom obalom nema ni Zakon o reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i nema Zakon o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, a mislim da je jedna od najsindikaliziranih zemalja u Europi. Ima cHGL 5 milijuna članova, 4 milijuna chisel i više od milijun članova u UIO. Nema ovog zakona, a imaju kolektivne ugovore, imaju i sustav kolektivnog pregovaranja. Hrvatska od početka do danas nema sustav kolektivno pregovaranja. Žao mi je da ovdje nema kolege Lesara, jer je on jedan od odgovornih zašto zašto nemamo sustav kolektivnog pregovaranja. Zašto nije nikad hrvatskim građanima i članovima sindikata razjašnjeno da ono što je najviše je baza, da je opći kolektivni ugovor onaj od čega sve počinje. Zašto je napušten sustav pregovaranja opći kolektivni ugovor, pa onda nadograđivanje po djelatnostima, pa na kraju i po strukama. Dakle, nismo izgradili sustav, pregovarao je onaj koji je bio spretniji, tko je bio vještiji i koji se nametnuo, i koji je znao iskoristiti političku poziciju i ucijeniti političare da bi napravio dobar kolektivni ugovor za javnu službu, da se razumijemo. Tako da imamo, nemamo sindikat radništva, sindikat koji štiti interese svojih članova, nego imamo sindikate spretnih i to je išlo do sada. Sada više nema, nema se što dijeliti. Zar ne bi bilo pošteno reć, nema novca, otkazujemo kolektivne ugovore gospodine ministre? Nema novca, otkazujemo kolektivne ugovore, a vi se tužite, vi se tužite. Može, hoćete državu u stečaj, zar to ne bi bilo fer? zar to ne bi bilo fer? Zar sindikati ne preuzimaju odgovornost za stanje u društvu, zar su oni izolirani dio društva? i njih ne bi trebalo suočit s onim da su ta prava koja su tamo, tamo prevelika. Ali isto tako ovim načinom ne možemo ugroziti sve ono dobro što imamo u onim malim kolektivnom ugovorima s privatnim poslodavcima, sa stranim vlasnicima. Znate, ja sam potrošio brdo vremena da uvjerim Istracement, Internacional i njihove vlasnike da je civilizacijski doseg 0,5% po godini staža u Hrvatskoj. Da je to civilizacijski doseg, da je to sustav napredovanja tijekom rada. Zar zbog toga što su javne službe dobile uvijek veći dio kolača, jer su bile bliže vatri, zbog toga ćemo onaj mukotrpni rad i ono što se teško sutra može opet ispregovarati, zar ćemo to urušiti? Jer zapamtite ako jednom dirnete za javne službe taj institut dodatna na godine staža, kod sljedećih pregovaranja poslodavac punoj privatnoj firmi će reć, a nema država nema više i vi. Šta se time događa? Smanjuje se dohodak, smanjuju se doprinosi, smanjuje se prihod u lokalnu zajednicu. Mi smo stalno u zatvorenom krugu. Prema tome, gospodine ministre ja vas izuzetno cijenim i vašu dinamičnost i vašu dobru volju. Ja mislim da će to biti presudno i da ćemo ovdje ozbiljno oko ovog zakona još jednom sjesti prije drugog čitanja da se suočimo sa svim mogućim posljedicama i da nađemo najbolje rješenje. Dakle, odmah potpisujem kad bi ovaj zakon nosio prijedlog zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima sa ove dvije pozicije koje moramo imati, dakle i povjerenstvo i odgovarajuće cenzuse, kriterije za reprezentativnost odmah, a ovo drugo ostavljam upitnim. I još jednu dilemu da odgonetnemo. Da li je bolje govoriti o tripartitnim tijelima ili tijelima trostrane suradnje. Što je primjerenije našem društvu i našem jeziku. I bipartitni dijalog je nešto nedefinirano. Bipartitni dijalog je kolektivno pregovaranje i ništa drugo. Nema tamo dogovaranja. Imaš pregovaranje. Postigli smo sporazum i to se mora poštivati. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Dakle i za sindikat vrijedi klauzula rebus sic stantibus. Klauzula rebus sic stantibus vrijedi i za sindikate. …/Upadica Hrelja: Točno./… Na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike, prva replika je poštovanog zastupnika Mladena Novaka. Izvolite poštovani zastupniče. **Novak, Mladen Moram priznati da je ovo sad malo neuobičajeno. Zahvaljujem kolegi Hrelji što je dao svoj doprinos u ovom slučaju stavovima oporbe, ali znam da nema, ali činjenica je da je do sada bilo uobičajeno da je sa ove strane dolazilo ja znam da to ne valja ali nema šanse da ti priznam jer tako je rekla partija. S druge strane, podsjetili ste me na nešto što sam u svojoj raspravi jednostavno zaboravio, a što je izuzetno bitno. To je ovih 0,5%. Tih 0,5% i inače uništavanje kolektivnih ugovora u javnom sektoru, smanjivanje svih prava će potpuno uništiti kolektivno pregovaranje, kolektivne ugovore u privatnom sektoru. Jer uvijek se preslikavaju za dva, tri koplja niže. Ako ovdje svedete na neki minimum ovdje ste uništili sve. To je sto posto tako. To je pokazala svjetska praksa. Jedino ako mi nećemo stvarati neku novu povijest u radničkom pokretu, pa ćemo načina da ovo sve skupa zaobiđemo i stvorimo neki novi hrvatski model umjesto skandinavskog koji je danas spominjan preko nekoliko puta. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovanog zastupnika Silvana Hrelje.

Hvala i vama. Čut ćemo sada repliku poštovanog zastupnika Dinka Burića. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Hrelja pa evo i ja moram iskazati zadovoljstvo što je vaša rasprava rekao bih glas razuma. Koliko god vi iz redova vladajućih, jedino nadam se da neće biti kao što smo mnogo puta svjedočili i u prošloj Vladi, sazivu Sabora a imali smo evo i u ovih 6 mjeseci. Baš me zanima kako ćete i glasovati. sad ste rekli da se ne slažete s time. Kod glasovanja za prvo čitanje, evo mislim da će biti vrlo interesantno gledati. Kad govorite osobno mišljenje u redu je. Ne morate vi reći da je to stav oporbe. Činjenica je da je vaša rasprava bila na tragu onoga što oporba cijelo vrijeme govori da ovaj zakon nije dobar. A ima evo još jedan razlog zašto poštovani gospodine ministre smatramo da nije dobar ovakav prijedlog zakona. To je činjenica što on čak ulazi, ne samo što narušava odredbe Zakona o radu koje su već toliko puta spomenute onaj članak 262. On dovodi u pitanje i članak 285. ovlaštenja Gospodarsko-socijalnog vijeća. I tu ste vi kolega Hrelja bili u pravu, ne tripartitni sporazum, nego trostrana suradnja. Jer i u stavku drugom članka 285. tog zakona se govori da su ovlaštenja Gospodarskog socijalnog vijeća, dakle trostrana suradnja na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema. Nije zadaća Vlade uređivati sindikalnu, nije zadaća Vlade gospodine ministre uređivati sindikalnu scenu, nego rješavati zajedno sa socijalnim partnerima, sa poslodavcima i sa sindikatima gospodarske probleme. A ovim zakonom se ide u sasvim drugom smjeru. To je da idete utjecati na to kako će izgledati sindikalna scena i organizacija radničkog pokreta u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Dobro, uvaženi kolega Burić ja znam da malo morate provocirati jer to je dio našeg političkog jednostavno ophođenja, ali ne trebate biti zabrinuti zbog toga kako ću ja glasati kao član opozicije. Ovo je prvo čitanje i opet sam rekao, pardon član pozicije, ispričavam se lapsus, jer je ovo prvo čitanje i da se puno toga popraviti. A znate, preživio sam i ono glasanje kad nisam digao ruku zbog Zakona o javnom okupljanju zbog čega je on pao na Ustavnom sudu jer je falio jedan jedini glas. Vi tada niste bili u saboru ali ja sam i taj dio preživio, a ta moja ruka je tada jako falila. Vas nije bilo, dobro, moja je falila. Prema tome, znajte da ću se snaći ali to nema veze kako ćemo glasati u prvom čitanju, bitno je da taj zakon bude što je moguće bolje bolje kada ga budemo usvajali, a mislim da ima prostora i da je potrebno samo malo truda da se malo sjednemo i razgovaramo i učinimo još boljim ovaj zakon. Ono što ne mogu nikako prihvatiti jesu tvrdnje koje su ovdje izrečene da je kolektivno pregovaranje na neki način se izjednačavalo sa sudskim postupkom. Mislim da ste i vi sudjelovali u prethodnoj jednoj replici, kolektivno pregovaranje je vještina to su neformalna znanja, to su iskustva, to je medijski nastup, to je igra. to su tehnike kojima se dolazi do rezultata. To nikad ne može zamijeniti jedan pravosudni postupak, nikada i ne moramo se na to sigurno vaditi. Hvala lijepa. Hvala vama. Idemo sa raspravom dalje. Poštovani zastupnik Boro Grubišić ima pravo na 10 minuta. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo bilo je riječi čak i o civilizacijskim dosezima poput onih 0,5% dodatka na minule godine rada poglavito u javnim službama. Točno je da se već u javnosti naveliko šapuće da će taj prijedlog biti ne više 0,5% negoli 0,3%. Znači smanjujemo mi civilizacijske dosege, tako da je zapravo ovo uređivanje javne sindikalne scene u funkciji onoga što piše na zadnjoj stranici ovoga zakonskoga prijedloga, a to je članak 27., a i taj 0,5% civilizacijski doseg je također reguliran pa kaže prijelazna odredba kojom se ukida institut produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima. Zapravo sve je potpuno jasno iz ovoga. E sada treba prirediti teren ovim zakonskim prijedlogom koji će se poput braniteljskih udruga rascjepkati i kako vi kažete fragmentirati i sindikalni pokret koji je već fragmentiran i tako i tako, još iz devedesetih godina kada su neki sindikalni dužnosnici dopustili da se onaj opći kolektivni ugovor a da onda svaki od tih fragmentiranih sindikalnih pokreta nego organizacija pregovara samostalno i izloži svoje vještine u pregovorima u pregovorima sa socijalnim partnerima bilo da se radi o Vladi RH bez obzira čija ona bila, bilo da se radi o poslodavcima. Dobro vi kažete dakle to je trostrano trostrano pregovaranje, možemo reći i trilateralno negoli tripartitno, ali evo to su sada već stvari latinskog jezika i ostalo. Na tome je više verbalna da ne spominjem imenicu koju bi slijedila iza toga. Rad na neodređeno, netko je ovdje govorio o tome o radu na neodređeno u RH. To je sada već scince fiction to je znanstvena fantastika. Pa gdje vi to možete? Baš bih volio vidjeti statistiku, koliko je ugovora poglavito u privatnom sektoru na neodređeno a koliko na određeno? Uvjeren sam da je odnos više nego 10:1, ma kakvi 10, 20:1 za određeno. I sada kažemo ovdje da bi ova reprezentativnost ta nova reprezentativnost ojačala sindikate. Pa zašto uopće idemo u promjenu sindikalne scene u RH? Jesu li to sindikati tražili? Nisu. Jesu li potpisali kolektivne ugovore? Nisu. Jesu li tražili promjene? Nisu. Pa tko to traži promjenu na sindikalnoj sceni? Vlada RH sa velikom brigom o sindikatima što će se s njima dogoditi i što će s njima biti u budućnosti. Pa ja sam čak razmišljao o tome da s obzirom da je socijaldemokracija da ne kažem stoljećima uvijek bila zaštitnik radnika, sindikalno radničkih pokreta, pa čak je i proizišla socijaldemokracija da ne kažem iz sindikata da ne spominjem sve one njemačke sindikalce i socijaliste te američke, da da zapravo sindikati ne trebaju u ovom društvu i socijaldemokracija pojačana liberalnom opcijom ona će se brinuti o pravima radnika, ona je dužna i obvezuje se i u svom statutu i svim aktima da je socijaldemokracija zaštitnik radnika. Što će onda sindikati? Imamo bilateralne pregovore, zašto bi imali trilateralne, tripartitne pregovore. Ali nije tako, nažalost nije tako i to ova Vlada pokazuje. Pokazuje to svih ovih 6 mjeseci i dokazuje ono što je rečeno da je više liberalna ili socijalna ili socijalistička ili socijaldemokratska kako god hoćete. I upravo se ovim prijedlogom zakona to jasno i glasno pokazuje javno. A zato i je ovaj prijenos i ova rasprava bez prijenosa u ovo vrijeme, da se ne zna što se događa, da javnost bude što manje upoznata s time, kao što je vrlo malo upoznata i s tim što se događa s kolektivnim ugovorom, što će se dogoditi u prosvjeti u zdravstvu itd. I kao što se nitko ne zna da je opet ponavljam u uredima državne uprave i u ministarstvima povećani koeficijenti svim voditeljima odjela, odsjeka itd. Da, ako su povećani koeficijenti njima, treba te novce od nekuda namiriti. Namirit će se miniranjem ili smanjivanjem prava iz kolektivnih ugovora koji slijede. I to je namjera ove Vlade, potpuno jasno, potpuno evidentno, poglavito kada se pročita predzadnji članak 27.odnosno što on znači, citiram: "institut produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima". Šta to znači? Dakle, ne treba tu biti previše pametan da bi se shvatilo. A to da je netko bio član sindikata, ja nisam nikada bio član sindikata. Nikada nisam bio član sindikata. To sam i smatrao izdankom da ne kažem možda socijaldemokracije pa zato kaže da možda nije ni potreban sindikat kada je na vlasti socijaldemokracija. Nekako mi to ideološki zgodno. Ali oni koji su bili neki su od njih nisu ništa učinili ili su malo učinili ili su čak unazadili sindikalni pokret ali su profitirali na političkoj sceni. znamo mi dobro ovdje, ja sam replicirao jednom već danas ovdje, zbog toga što se zapravo ovim zakonskim prijedlogom, ne potajice kako je rekla kolegica Lovrin, nego se zaobilazno zadire u Zakon o radu. Jednim zaobilaznim putem, kako bi se reklo u Bosni na mala vrata se zapravo zadire ili dokidaju zakonske odredbe Zakona o radu. Pa da ne bi mi mijenjali Zakon o radu koji je referendumom …/Ne razumije se./…, ja sam potpisao na referendumu isto to što je Milanović potpisao i nije me toga stid. Ja sam jedan od onih 717000 koji su potpisali. E sad da ne bi sam sebe dezavuiramo ili Milanović i Vlada idemo mi ovim nekim zaobilaznim putem zapravo dirnuti u Zakon o radu i to je točno, to se radi. Gospodine Hrelja, ja poštujem jedan dio vašeg izlaganja i mišljenja i volio bih da se založite u tom smislu pošto ste iskusan sindikalni djelatnik i pošto zaista imam vjere u vas i u vaše dobre namjere pa da to u ovom drugom čitanju i vi date svoj obol i svi oni koji su rekli da su bili članovi sindikata i koji su bili dužnosnici sindikata da se potrudimo i svi zajedno da se potrudimo, da damo prijedloge kako bi u ovom zakonskom prijedlogu izbjegli upravo to da zadiremo u odredbe Zakona o radu. Inače klub HDSSB-a u ovakvom obliku sigurno neće prihvatiti niti glasovati za ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljene tri replike. Prva replika je vašeg stranačkog kolege poštovanog zastupnika Dinka Burića. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić ne zadire ponavljam ovakav oblik zakona samo u Zakon o radu nego evo zadire čak i u sporazum koji ste potpisali gospodine ministre 3. veljače ove godine, Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća, a kojim ste stavili izvan snage onaj iz ožujka 2011. godine gdje ste u članku 10. točno definirali što je zadaća novog sporazuma, novog sporazuma, dakle novog GSV-a. I nigdje u onim silnim stavcima ne piše da je zadaća GSV, dakle sve tri strane to da će bilo tko uređivat uređenje one druge strane. To je isto kao da su sad sindikati sebi uzeli za pravo da kažu Vlada neće izgledat tako da ima 20 ministarstava, neće izgledat tako da ima toliko agencija ili ne znam čega ili da se miješaju tko će voditi HUP itd. A vi ste sebi, Vlada je sebi dala sad za pravo da uređuje izgled i unutarnje uređenje jedne od strana s kojom ste potpisali sporazum. Kolega Grubišić, vjerojatno ste htjeli parafrazirat činjenicu kolika je socijalna osjetljivost SDP-a pa ste rekli možda ne bi ni trebalo sindikate. Ne, ne, moramo biti jasni, sindikati su itekako potrebni, a osobito su potrebni u Hrvatskoj danas kad imamo ovakav SDP kakav imamo, jer već u narodu imate onu izreku "sačuvaj nas Bože HDZ-ovog poštenja

mojih rečenica i riječi koje sam izrekao da možda sindikati nisu ni potrebni, s obzirom da je socijaldemokraciji puna usta radničkih prava i zaštite radnika. Dakle bila je to jedna ironija, evo ja moram javnosti reći da je to zaista bila jedna ironija i ništa drugo. A što se tiče uređivanja sindikalne scene o kojoj ste u prvom dijelu svoje replike govorili, pa to je isto kao kad bi vi u mojoj kući odredili gdje će biti kuhinja, a gdje će biti kupatilo ili kupaonica, kako god hoćete. To je zaista nešto što ne priliči jednom demokratskom društvu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Silvana Hrelje, izvolite. Poštovani gospodine Grubišić, mislim da ne trebate vezivati socijaldemokraciju i sindikate. Jedina prava veza je da su i socijaldemokracija i sindikati izrasli iz radničkog pokreta koji u početku sigurno nije bio takav kakav je danas sindikalno organiziran. Međutim, činjenica je da na ovim prostorima su djelovali povijesno sindikati sa različitim političkim predznacima i ako niste znali u mom bivšem uredu u Istri, u Puli postoji jedna knjižica talijanskog, fašističkog sindikata, dakle svaka vlast je nastojala podjarmiti, politički djelovati na sindikate. Ali u Italiji se zna da …/Ne razumije se./… sindikat je komunisti i socijalisti, da je Chislow sindikat demokršćanski, da su republikanci, radikali i ostali u UIL-u. Slično stoji u Francuskoj, ali ne i u Njemačkoj jer u Njemačkoj ne postoji politički sindikat nego postoji sindikat koji djeluje i isključivo na osnovama financijske moći i njihovih štrajkačkih fondova, dakle tamo nema ideologije nego ima novcem na novac, a svi ostali pa i naš sindikat će morat na kapital ići sa izlaskom na ulice, sa prosvjedima itd. I ono što je bitno reći i obogatit ovu diskusiju je sljedeće. Prvi zagovornik i predlagatelj ideje trostrane suradnje među partnerima, poslodavcima, državom i sindikatima nije uopće bio ni socijaldemokrata ni socijalista nego je bio njemački demokršćanin, demokršćanski predsjednik Vlade i ta je ideja kasnije proširena na cijelu Europu, ideja trostrane suradnje i ona izuzetno funkcionira u nekim zemljama u koje bi se mogli ugledati. Hvala. Hvala lijepa. Ali ipak na vašu replika ima odgovor na repliku i poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo, gospodine Hrelja. Ovo je bilo da kažem, evo priznajem i poučno i drago mi je čuti za ovo što ste rekli da je u vašem uredu kako ste rekli negdje u Istri itd. bilo i nekakvih ideoloških nesocijalističkih, a zapravo ipak je to socijalistička, kada gledamo ima još i onaj jedan predznak drugi koji počine sa n, dakle i oni su nosili ime socijalizam, je li tako gospodine Hrelja. Prema tome, ali kada govorim o tome, o socijaldemokraciji onda piše lijepo u wikipediji što je to socijaldemokracija pa gotovo da nema razlike između sindikalnih stremljenja i stremljenja socijaldemokracije jel. Pa evo, dat ću vam ja iz wikipedije izvod pa pogledajte jel'. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Grubišiću sigurno ste ili ste ironizirali ili ste se izgubili sa socijaldemokratskim terminima. Pa kako bi mogla biti socijaldemokratska vlada u kojoj glavnu riječ o privredi vodi kapitalist Čačić? Prije bi bila socijaldemokratska vlada da sjedi Buffett recimo drugi po bogatstvu čovjek na svijetu, sasvim sigurno. Uostalom gospodin prvi potpredsjednik Vlade nazvao je radnike lijenčinama. Prema tome, je li to karakteristika socijaldemokratske vlade tako općiti sa radništvom? Sasvim sigurno da nije. I doista ne treba, to se zahvaljujem gospodinu Hrelji, socijaldemokraciju naročito ovu vezati uz sindikate. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. Kolega Vukšić ne bih o imenima, znam da su za nekoga radnici lijenčine, a seljaci paraziti. Neću govoriti tko je to rekao jel'. Prema tome, što se tiče toga i tih sheetova ja zaista više ne znam gdje bih sve. rekao bih nešto drugo, ono što ste vi rekli i ono što ovaj zakon će donijeti, a to je donekle smanjenje mogućnosti prava na štrajk. Ali za štrajk neće nitko pitati ni jednog ni drugog socijalnog partnera nego će odlučiti ovaj treći i oni čak koji nisu u sindikatu, koji nisu članovi sindikata jer se i njih to dira. Dakle, neće odlučivati ni Vlada o štrajku niti će odlučivati poslodavci o štrajku, a taj štrajk kad bude

Pa kolega Grubišić pa vi i još neki vaši kolege ovdje nama držite lekciju što bi to socijaldemokracija trebala raditi. Nažalost, u Hrvatskoj socijaldemokracija dolazi u poziciju u trenutku kad treba rješavati duboke ekonomske probleme koje nije lako riješiti. Po definiciji Hrvatska je socijalna država, a u svakoj socijalnoj državi treba štititi prava slabijih bez obzira koja je Vlada po ideološkim nekim predznacima u toj državi. Dakle, bila socijaldemokratska, bila konzervativna, bila neka druga ona po definiciji socijalne države mora štititi prava slabijih. Pitanje je samo na kojoj razini ih štiti. Mi Zakonom o radu propisujemo minimalne standarde koji se trebaju poštivati što se tiče radnih odnosa. Kolektivni ugovori moraju biti ti koji će osiguravati višu razinu. Kako toga nema onda je dužnost Vlade, pa to je i bivša Vlada pokušala raditi ali nije došla s takvim prijedlogom ovdje u Parlament, da osigura uvjete da je to moguće raditi. Svaka vlada ima odgovornost i prema državnom proračunu jer to su sredstva poreznih obveznika i ona zapravo moraju biti primjerena i ekonomskom stanju i prioritetima i na razini kako je snažno gospodarstvo na toj razini mogu biti i snažne potpore onima koji to trebaju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo poštovana Dragice Zgrebec, hvala lijepo potpredsjedniče. Rekli ste gospođo Zgrebec da ova Vlada je došla u vrijeme duboke socijalne krize. Pa vi ste za duboku, dakle kukuriku koalicija koja se priređivala za izbore, za duboku socijalnu krizu znali godinu, dvije unaprijed. Stvarali program i Plan 21 kojim je obećala građanima rješavanje te krize. Ako je ne znate riješiti ili niste znali riješiti niste se trebali ni prihvaćati vlasti niti ići na izbore uopće za vlast u RH. A bolje da date i ostavke sve skupa. Poštovani kolega Grubišić znate li da je i demokracija bez moći nemoćna? To znate. Hvala Bogu. Idemo dalje. Sljedeći poštovani zastupnik Igor Rađenović i 10 minuta rasprava. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo puno je toga rečeno, dosta smo se i izgubili u ovim zadnjim raspravama i replikama prilično skrenuli sa teme i počeli govoriti ono o čemu u ovom zakonu i ne piše. A piše da se uvode pravila igre i to je ono što mnogima često ne odgovara i bez obzira na, barem ja u ovoj svojoj raspravi a slušao sam cijelu nisam čuo puno prigovora na sam sadržaj ovih prijedloga zakona i čuli smo da je sličnih prijedloga bilo i prije, a da su oni još približeni stvarnosti a prije smo plaćali skupe konzultante oko toga, očigledno nije bilo a nije bilo ni političke volje da donesemo zakone, da odluke koje moramo donositi i na ovom i na svim drugim poljima donesemo. I ova Vlada je odlučila da te odluke donosi i ne želi da da stoji i gleda i da rijeka prolazi pored nje, a da se donose samo odluke koje su simpatične, na koje će netko aplaudirati, a danas sutra kako bude. I mislim da se po tome jasno razlikujemo i od bivše vlade, ali čuli smo i od opozicije koja u ovom dijelu dosta populističkim pristupom pristupa. Što je cilj ovoga, odredaba ovih zakona? Je svakako konsolidacija sindikalnog pokreta. On će poticati suradnju među sindikatima u procesu formiranja pregovaračkih odbora i pojednostavit će sustav kolektivnog pregovaranja i poticati tripartitnu suradnju socijalnih partnera. Rekli su to i kolege prije mene i mislim da je to jasno iz ovih odredaba i svih argumentiranih rasprava. Pitanje je da li je to interes svih, da li je to interes svih sindikalnih lidera? Neki koji su to 10, 15 pa i 20 godina u RH i da li su ti ciljevi zapravo njihovi ili je cilj sačuvanje pozicije u kojima se trenutno nalaze. Dvije su osnovne teme, ograničit ću se na njih. To je dakle reprezentativnost i produžena primjena pravnih pravila. Što se tiče reprezentativnosti jasno je da se ovdje nikome ne uzima pravo da bude reprezentativan sindikat. Ako se radi o jednom sindikatu on je automatski reprezentativan, a ako se radi o više sindikata koji o tome postignu sporazum onda oni postaju pregovarački odbor. Znači tu nema nikakvih problema, eventualno ako se sindikati ne mogu dogovoriti znači u tom slučaju onda se pokreće postupak reprezentativnosti pred povjerenstvom i kriteriji su i tako je prijedlog ovoga zakona da to bude onda 20% radnika članova sindikata u odnosu na ukupan broj radnika. Rekao je i sam ministar može to biti 10%, može biti 25% neka se sindikati o tome dogovore, imamo vremena do drugog čitanja. Ako se to mogu dogovoriti na nekoj drugoj cifri nema razloga da oko toga ne postignemo suglasje. Zasad se dvije središnjice ako sam dobro razumio slažu, tri su protiv. Prema tome, o tome možemo razgovarati. Nešto više uzbuđenja, dakle donijele su ove odredbe oko provedbe primjene pravnih pravila. Mislim da je svima ovdje dobronamjernima jasno da produžena primjena pravnih pravila i u gospodarstvu, ali puno češće u državnim, u javnim službama u kolektivnim ugovorima, u javnim poduzećima gdje se one produženo primjenjuju, a koji su zaključivani u vrijeme, dakle gospodarskog rasta. A koje danas poslodavci, pa ni država u ovo vrijeme recesije i u ovom teškim vremenima više nisu u mogućnosti poštivati. Mislim da je svima jasno da se tu nešto mora mijenjati. Retoričko pitanje svima nama, da li ti ugovori, kolektivni ugovori u javnim poduzećima koji su danas na snazi, da li oni utječu na standard i život naših građana, da li se oni plaćaju primjerice kroz neku cijenu komunalne usluge, da li oni imaju svoju posljedicu u ne konkurentnosti gospodarstva, da li imaju svoju posljedicu u dodatnoj poreznoj presiji, da li su ti takvi ugovori bili neravnopravni? Neko reče, mislim kolega Burić, da se da se tu radi o nejednakosti hrvatskih građana. Da li su oni zaista hrvatskih građana koji nisu imali pogodnost da budu potpisnici, tj. da baštine takve kolektivne ugovore, da li su oni došli u nejednaku poziciju u odnosu na sve druge građane ili ipak moramo reći nešto drugo. Evo jedan u tom pogledu primjer iz prakse i s time ću završiti, i možda jedna sugestija. Naime, postoje tvrtke, recimo najveća komunalna tvrtka u Zagrebu, to je Zagrebački holding u kojemu je vjerovali ili ne 55 sindikata, ako se što nije promijenilo. Možete zamisliti što znači pregovarati i razgovarati sa 55 sindikata. A njihov kolektivni ugovor je sklopljen ne na godinu, ne na dvije, ne na pet nego na neodređeno vrijeme. Ja nisam pravnik, nisam pomnije iščitavao to, ali čisto kao sugestija mislim da članci 27. stavke 1. i 2. nisu predvidjeli uopće tu mogućnost da ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme pa možda da razmislimo do drugog čitanja. Da i sa te strane nađemo neku mogućnost da i ti ugovori zaista ne budu vječiti i da i oni mogu na neki način biti raskinuti. Evo toliko. Hvala vam lijepa.

činit će vam se da ću se udaljiti od teme. Rasprava o sudbini milijun i pol ljudi u Hrvatskoj se vodi nakon 2 sata bez kamera u potaji kao što ste u potaji htjeli napraviti neke stvari koje ste stavili unutra u prijedlog zakona. To je prije svega, mogli smo zamijeniti točke, mijenjali ste dnevne redove ko kapute, puno brže vi to radite. Prema tome, itekako je bilo planirano da se to radi kad nema kamera. Druga stvar koja je vrlo bitna, prije je nekoliko puta rečeno da su sindikati nešto htjeli što je u ovom prijedlogu zakona. Pa gospodine premijeru sindikati žele da se ostave kolektivni ugovore, pa kad već toliko pogodujete sindikatima, ostavite im te, primjenu produženih pravnih pravila. I na kraju će biti, nakon trostrane suradnje, bit će, doći će do jednostrane odluke. To sve vodi k tome. Hvala odgovor na repliku i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Gospodine Vukšiću tu ima kamere, evo ona tamo crvena ravno, sad mene snima prenosi se preko Saborske televizije, vidljiva je dakle svima dostupna, na internetu dostupna u današnje doba gdje smo manje-više svi na internetu. Prema tome, kamera ima, to zašto HTV nema prijenos, da li je moguće kroz ova dva prijenosa, a s obzirom na kvalitetu rasprave možda i bolje da, ne samo ove nego i inače, zato imamo 2,09 da baš ne zamaramo program, 2 program HTV-a, kad ih imamo samo 2 s ovakvim raspravama. Ima puno sporta, glazbe i drugih programa koji su možda interesantniji. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika, je replika poštovanog zastupnika Dinka Burića. Izvolite poštovani kolega iz oporbe smatra vrlo neprimjerenom, pa evo i bezobraznom konstatacijom koju ste sada kolega rekli, da razina rasprave u Hrvatskom saboru i bolje da građani to ne slušaju. To bi bilo isto kad bih ja rekao sada da je vaša rasprava bila, ne samo demagogija, to bi bila vrlo lijepo, nego kad bih ja hipotetski rekao da je to čista glupost, znate. Ali ja to neću reć, ja sam to samo hipotetski rekao, ali poslušajte kolega Rađenoviću, podsjetit ću vas na Plan 21 Kukuriku koalicije. U onom planu broj 10 rad i radništvo, citirat ću vam što ste tada pisali: "Planiramo smanjiti nezaposlenost, a sigurnost radnika i radničkih prava jamčit će i pravedni zakoni, sindikalna potpora radnika te strog kažnjavanje onih koji svjesno i sustavno krše radničko pravo." Ovakvim prijedlogom zakona vi svjesno kršite i ugrožavate radnička prava, pa bi vas uistinu onda i prema vašem Planu 21 trebalo i kazniti. Ali rekli ste u tom Planu 21 pod radom i radništvom još nešto, citiram: "Radnička participacija i suodlučivanje kao oblik partnerstva, rada i kapitala jamči pravičnost uzajamnih odnosa, socijalni dijalog, sigurnost rada i motivaciju za rad,zauzimamo se za nove forme radničke participacije, vodeći se iskustvima zemalja koje su na tom planu postigle najviše." Od svega ovog što ste napisali u Planu 21 nema ničega nego baš sve ono što niste napisali i što je u suprotnosti s onim što ste napisali, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedničke. Drago mi je da kolega Burić tako pažljivo čita Plan 21, program vladajuće koalicije. Tu smo tek 6 mjeseci. Upravo zakoni koje smo donijeli, a to je i sam sjetit ćete se o isplati, obavezi, isplati plaća, samo ću jedan spomenuti. Ako on ne štiti radnike i ako sa te strane, dakle obaveza i isplata doprinosa da bi se isplatile plaće, taj i niz drugih zakona nas najbolje demantiraju u vašim stavovima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** E pa, pa evo gospodine potpredsjedniče, hvala. Pod izlažem se opasnosti da bude proglašena rasprava, nedostojna televizijskog prijenosa, zbog zbog nekvaliteta, ali ipak ću reći. Evo pa kolega Rađenoviću, rekli ste da niste čuli tijekom cijele rasprave suštinskih prigovora. Ja ne zna što ste slušali. Kolege su iznosile niz niz prigovora o cjepkanju sindikalne scene, o tome zašto misle, konkretno ja o tome nisam raspravljala ali sam čula kolege, pa čak i vašeg koalicijskog partnera sa debelim i dugim sindikalnim iskustvom da ima određenih suštinskih prigovora. Moji suštinski prigovor je bio upravo o tome da se ovim zakonom koji regulira reprezentativnost poslodavaca i sindikata uređuje materija drugog zakona. Slušat vas kako nama sad tumačite da su se promijenile gospodarske okolnosti i kako za to ugovori ne mogu trajati ad infinitum kojima je isteklo vrijeme ja ne znam šta bih rekla je li to licemjerno, je li to nepristojno slušati vas jer sve to smo, ponavljam mi govorili onda kada ste stajali u repu za potpisivanje zahtjeva za raspisivanje referenduma. Naravno da sad ne možete promijeniti taj zakon koji smo mi predlagali tada promijeniti. Na žalost nije bilo dovoljno, bilo je predizborno vrijeme pa ste i vi jutros i ministar priznao da zapravo niste mislili tada da taj članak treba ostati na snazi ali da vam je to poslužilo kao jedna peticija građana za rušenje Vlade. Evo, sad naravno pa recite onda to je tako bilo, idemo promijeniti Zakon o radu. Sad ste rekli da niste vidjeli, dakle onda ste se politikantski ponašali, mislili ste da treba potrošiti 100 i ne znam 50000 kuna poreznih obveznika raspisujući neki referendum koji uopće nije imao evo danas to kažete i po vama smisla. A sad kažete da niste vidjeli u ovom zakonu nikakve odredbe o kolektivnim ugovorima na neodređeno vrijeme kakve ima Zagrebački holding. Naravno da niste vidjeli, jer to nije materija ovoga zakona. I zato je problem što parcijalno zadire, ali ja vam čitam Zakon o radu u kojem 15 članaka regulira kolektivno pregovaranje i ugovore gdje piše kolektivni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme može se otkazati, onaj na određeno drugačije i tako 15 članaka u Zakonu o radu to regulira. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa. Pa ja sam baš vas slušao gospođo Lovrin kad ste govorili i vi ste rekli da upravo ove odredbe koje se tiču reprezentativnosti da zapravo nisu sporne i da sa te strane mogu mogu ići dalje. A gospodin Mrsić je detaljno prikazao dakle prijedlog zakona koji je trebao ići, a nije bilo ni volje ni hrabrosti da on dođe. Debelo je plaženo brazilskom stručnjaku ako sam dobro zapamtio i odredbe koje su se sa te strane ublažile sa druge strane. Što se tiče ove druge teme, dakle produžene primjene pravnih pravila i zadiranje u drugi zakon, dakle Zakon o radu. Tu mi se teško sa vama hrvati, ali čuo sam i druge kolege pravnike i stavove oko toga. Dakle, radi se o zakonima iste razine, iste materije, istog područja i ne događa se ni prvi, vjerojatno ni zadnji put. Prema tome, sa te strane nema nikakvog pravnog prigovora na takav postupak. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani kolega. I sljedeća replika je replika zastupnika poštovanog Hrelje Silvano. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Rađenović, vi ste spomenuli da je jedan od ciljeva ovog zakona konsolidacija sindikalnog pokreta. Gledajte, to je nemoguća misija konsolidirati sindikalni pokret. Mi koji to znamo kako, jer se to razvijalo i razbijalo to je nemoguće. Da bi se moglo uvesti reda u sindikalnom pokretu kao bogme i u registraciji političkih stranaka i da bi to trebalo ja mislim da bi. Ali tada bi trebali reći ne da može 10 članova sindikata osnovati sindikat po volji poslodavca, po svojoj volji itd. Trebali bi postojati demokratski standardi da oni isto tako, njihovog predsjednika ne može se birati delegatski nego ga moraju birati svi članovi. Dakle, tada bi se konsolidirao sindikalni pokret Prijedlogom zakona o reprezentativnosti u kolektivnom pregovaranju. Sigurno će se možda pokrenuti taj okidač, ali samim time se ovo neće riješiti. I vi ste nama u ovom trenutku osim konsolidacije, odnosno umjesto konsolidacije sindikalnog pokreta je potrebnije nešto drugo, a to drugo je da partneri u trostranoj suradnji preuzmu svi, dakle poslodavci i sindikati i država odgovornost za stanje u društvu. Jer gledajte, u Španjolskoj se štrajka, ali se i pregovara. U Italiji se štrajka, ali se i pregovara i to ništa nije neobično. Svatko čuva svoja stečena prava. se štrajka, ali se pregovara, dogovara se, pardon dogovara se izlaz iz te situacije. U Italiji ima poseban termin končertacione za sustav dogovaranja o izlasku iz pojedinih situacija. To govori o ozbiljnosti i civilizacijskom dosegu jednog društva. I mislim da nam je to potrebno. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovanog zastupnika Igora Rađenovića, izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa da, ovaj termin, slažem se …/Govornik se ne razumije./… sindikalnog pokreta da je ovako neobjašnjen bio možda nedovoljno, razjašnjen. Ali upravo sam mislio u tom smjeru, da dakle u smjeru u kojem ste vi dogovorili da on bude okidač o kojem ste govorili. A kada ste već spomenuli i odgovornost za stanje u društvu e to je bio upravo temelj drugog dijela moje rasprave, odgovornost svih zajedno. Jer ovo je jedina zemlja koju imamo i odgovornost sindikata, ali i odgovornost i parlamentarne pozicije, ali i parlamentarne opozicije za ono što se događa danas i što se događa sutra. Ne zažmirenih očiju pa kud nas voda odnese odnijela nas u Grčku, Španjolsku ili negdje drugdje nego ipak da preuzmemo odgovornost za svoje poteze pa i za javno izgovorenu riječ, a ne samo da se nekom kratkoročno svidimo. Hvala lijepo. Cijela rasprava je pred hrvatskom javnošću, a ako nema jedne televizije ne znači da javnost nije zastupljena. Mogućnost je važno osigurati, pravo izbora i mogućnost. Hvala lijepa. I sada molim ministra da se obrati na kraju Poštovani gospodine potpredsjedniče, dakle ništa se ne radi u potajici. Ovaj zakon je već dva ili tri mjeseca na svojevrsnoj javnoj raspravi. Objavljen je i na webu. Imaju ga svi sindikati, imaju ga svi pravni stručnjaci. Konzultirali smo razne pravne stručnjake. Prema tome, javnost je temeljito obaviještena o ovom prijedlogu zakona i svi oni koji su imali što reći o tom zakonu su rekli ili su nam uputili primjedbe. Prema tome, ne radi se ništa potajice. A to što sebe netko nije vidio na televiziji ili ga nije vidio susjed da je na televiziji, a to je, ako gleda saborsku tv će vas vidjeti, ako gleda HTV vas neće vidjeti. To je problem da je popodne rasprava. Meni je sasvim svejedno bilo kada će biti rasprava. Što se tiče kolektivnog pregovaranja i kolektivnog pregovaranja Vlade pustite Vladi da Vlada kao pregovarač razgovara sa svojim sindikatima. Ja sam danas došao sa drugog kruga kolektivnog pregovaranja. Prema tome, tu je socijalni dijalog apsolutno uspostavljen pregovara se o onome što se mora pregovarati. Činjenica je da je Hrvatska debelo u krizi, činjenica je da se ne možemo više zaduživati, činjenica je da imamo 21 milijardu i 600 milijuna kuna za plaće u javnom i državnom sektoru i da moramo se sjesti i dogovoriti na koji način. Država odnosno Vlada je dala svoj prijedlog po kolektivnom ugovoru o temelju kolektivnog ugovora tako da odbacujem apsolutno bilo koje insinuacije da ovaj prijedloga zakona ima ikakve veze sa kolektivnim pregovorima. Pogledajte kako ovaj zakon izgleda. druge strane molim ako se već hoćete time baviti onda se informirajte da temeljni kolektivni ugovor o javnim službama traje do 4.10.2013., prema tome mi smo po članku 22. potpisanog kolektivnog ugovora pokrenuli proces gdje je Vlada dostavila aneks, to je po članku 22. gdje predlaže određene promjene tog kolektivnog ugovora. I mi smo sada u procesu pregovaranja, ako se ne dogovorimo onda svaka strana ima mehanizme koje će upotrijebiti. Prema tome, Vlada ima na raspolaganju članak 23. tog temeljnog kolektivnog ugovora koji govori da ako se pogorša gospodarska situacija da se može onda jednostrano otkazati kolektivni ugovor i onda taj otkazni rok traje tri mjeseca. Prema tome, nema nikakve veze sa ovim zakonom. Ne vidim nikakvu poveznicu. Prema tome, ovaj zakon nema veze s time, pregovara se sa starim pregovaračkim odborom koji je potpisao taj ugovor. Idemo u pregovore sa državnim službenicima i namještenicima koji ističe 31.7. prema tome idemo u normalne pregovore. Nema nikakve veze sa ovim zakonom. sa ovim zakonom. Prema tome, odbijam apsolutno bilo koju insinuaciju da je ovaj zakon upotrjebljen kao određen pritisak na sindikate da se oni sada moraju dogovoriti. Što se tiče samih okvira kolektivnih pregovaranja i koje sada imamo, imamo proboj plaća u području zdravstva, u području unutarnjih poslova i u području prosvjete, znanosti i obrazovanja. To je jasno objavljeno, prema tome ova insinuacija da su podignute plaće u nekim državnim uredima da su podignute u ministarstvima ne stoje jer se vidi po masi plaća. Prema tome, pogledajte u masu plaća pa ćete vidjeti da li ima kakvih problema što se tiče samih samih povećanja mase plaća. No vratimo se zakonu, dakle ovdje smo čuli puno diskusija ali nismo čuli niti jednu suštinsku primjedbu, pa bih ja još jedanput neke stvari naglasio. Dakle u Hrvatskoj definitivno je bipartitni socijalni dijalog na iznimno niskoj razni, hrvatski sindikati to je već i tu niz diskusija bilo nisu se granski profilirali i osnažili za učinkovito uključivanje u europski socijalni dijalog i sudjelovanje u europskim sektorskim socijalnim vijećima. To je u Europi normalan način pregovaranja, tu trećega ne treba. tu pregovaraju direktno sindikati i poslodavci, dakle Vlada tu ne arbitrira. Međutim mi u Hrvatskoj za razliku od Europe gdje je to jedan od načina socijalnog dijaloga i pregovaranja imamo samo jedno bipartitno vijeće koje je osnovano početkom ove godine i negdje je na vidiku da će biti osnovano još jedno. Dakle daleko od onoga što nam treba. Također struktura sindikata ovisi o političkom uređenju i strukturi gospodarstva, a u ovom području ne postoji zajednička europska praksa. Budući da su sa starim članicama EU vrlo snažni kao što je rekao gospodin Hrelja, imamo vrlo snažne granske sindikate koji su se već nakon 2.svjetskog rata nametnuli svojom snagom i sposobnošću u tim zemljama je ovo uređeno posebnim nije uređeno posebnim zakonodavstvom a reprezentativnost nije potrebno utvrđivati budući da ju nitko ne osporava. Svima je jasno koji sindikati mogu pregovarati, koji su sindikati jaki i koji mogu pokrenuti štrajk. A obzirom da u Hrvatskoj i drugim tranzicijskim zemljama je vrlo česta pojava da sindikati tijekom kolektivnog pregovaranja osporavaju jedni drugim reprezentativnost to je vidljivo i dan danas. Imamo Pregovarački odbor za državne službenike i namještenike, pregovarački odbor se nije formirao jer jedan od sindikata je osporio reprezentativnost ostalima i idemo u prebrojavanje koje sada već traje mjesec dana i trajat će još jer treba prebrojiti 70 i nešto tisuća službenika tisuća službenika i državnih namještenika i vidjeti koji od njih je u kojem sindikatu. Ovim zakonom želimo potaknuti udruživanje sindikata na temelju istih interesa pojedinih djelatnosti ili područja u cilju učinkovite zaštite interesa radnika ali i radi sudjelovanja socijalnih partnera u europskom socijalnom dijalogu jer 1.7. postajemo dio EU i taj dijalog neće biti samo u Hrvatskoj nego će biti i na razini EU. Kada govorimo o usklađenosti zakona s međunarodnim ugovorima opet moram ponoviti da je zakon apsolutno usklađen sa Europskom socijalnom poveljom jer da ponovim u tim kriterijima jedan od kriterija je utvrđivanje najreprezentativnije organizacije temeljene na unaprijed utvrđenim i preciznim i objektivnijim kriterijima. Kriteriji postoje, objektivni su, znači svi znaju unaprijed koji su kriteriji za reprezentativnost. Razlikovanje između najreprezentativnijih organizacija i ostalih organizacija je ograničeno na određena povlaštena prava kao npr. u svrhu kolektivnog pregovaranja, konzultacija s javnim vlastima, određivanje predstavnika radnika i poslodavaca na među … sastancima, dakle ovdje se ovim zakonom ograničeni smo samo na kolektivno pregovaranje. Sve drugo je van ovoga i svi drugi sindikati mogu sudjelovati u tim razgovorima. Sindikatima koji se ne smatraju reprezentativni i stoga nisu zastupljeni u tripartitnim tijelima jer nemaju prava na sklapanje kolektivnih ugovora nije uskraćeno pravo na obranu radnih interesa svojih članova, na organiziranje vlastite administracije i formuliranje njihovih programa aktivnosti. Ovim zakonom ne ograničavamo niti jedno od tih aktivnosti, jedino što ograničavamo pravo na štrajk za prava koja su uređena ovim kolektivnim ugovorom. To je tako najnormalnije jer svi sindikati koji su reprezentativni koji potpišu ovaj kolektivni ugovor se odriču prava štrajka za ona prava koja su popisali u kolektivnom ugovoru. Prema tome, nikome se ne uskraćuje pravo štrajka za bilo koje druge stvari koje nisu definirane kolektivnim ugovorom. Također reprezentativnost će utvrđivati neovisno tijelo u svako jamstvo nezavisnosti i objektivnosti. Dakle osniva se povjerenstvo koje je nezavisno koje će temeljem ovih kriterija imati zadaću zadaću da u onim slučajevima kada sindikati ospore reprezentativnost jedni drugima da onda bude jedan arbitar koji će odrediti da li je netko reprezentativan ili nije. S druge strane naglašavam da je reprezentativnost automatska dok je netko ne ospori. Također omogućeno je sindikatima pravo na sudsku zaštitu protiv odluke kojom se ne priznaje status reprezentativnog sindikata. Kao što znate ima se pravo žaliti Upravnom sudu. Tu smo stavili i tu klauzulu da bi Upravni sud trebao donijeti pravorijek u roku 30 dana. Koja su osnovna načela utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje. Dakle, osnovno polazište sindikalne reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje je da se reprezentativnost ne utvrđuje, to je pravilo ovog zakona, sve dok ju netko drugi ne ospori. Stoga je u slučaju djelovanja jednog sindikata on uvijek reprezentativan, bez obzira koliko imao organiziranih članova, kao što će biti reprezentativni i svi sindikati na tom području ukoliko sklope pisani sporazum o zajedničkom pregovaranju. ne sprečavamo pregovaranje udruživanje nego jedino ako se ne možete dogovoriti e onda ćemo određivati reprezentativnost jer je to nešto što očito Hrvatskoj mora biti tako i ne može biti drugačije. Tek ukoliko se ne sporazumiju, a u Hrvatskoj je to učestalo, tad se utvrđuje njihova reprezentativnost na način da je reprezentativan sindikat koji kod poslodavaca ili na području, odnosno razini na kojoj se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20% radnika, članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih, ne od ukupnog broja radnika na tom području nego ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih kod poslodavca ili poslodavca koji posluju na području, odnosno razini za koju se sklapa kolektivni ugovor. Ovaj broj može bit 10, može bit 15, može bit 20, stvar je dogovora sindikalnih središnjica. Oko toga mi stalno dobivamo svakodnevno i od samostalnih sindikata i od udruga sindikata i od središnjica prijedloge koji broj bi trebao biti. Jedni su za 10%, jedni su za 20% i jednostavno tu nema dogovora. Vlada je stavila u ovom trenutku da je 20% broj koji osigurava da ta reprezentativnost bude stvarno reprezentativnost, ali opet kažem, samo u slučaju onda kada netko osporava reprezentativnost tih sindikata. Ako se sindikati sami među sobom dogovore o pregovaračkom odboru ne utvrđuje se reprezentativnost. Također, ono što opet naglašavam, kad utvrđujemo reprezentativnost ne tražimo nikakve potvrde, ne tražimo nikakva imena, OIB-e, JMBG-ove, dovoljno je potvrda poslodavca ovjerena od strane direktora i sindikalnog povjerenika da je u toj i toj tvrtci organizirano toliko i toliko članova tog sindikata i potvrdu od samog sindikata da toliko i toliko članova plaća direktno članarinu na blagajni. Prema tome, mi vjerujemo sindikatima i ne smatramo da treba posebno sada nekakve posebne provjere. Otvoreno je tu pitanje i sudjelovanja strukovnih sindikata u kolektivnom pregovaranju. Smatramo da je nužno to potrebno riješiti, ali ne na način da se otvori prostor zaključivanju strukovnih kolektivnih ugovora, jer pluralizam kolektivnih ugovora nekom području stvara pravnu nesigurnost. Prema tome, nije intencija ovog zakona da otvori mogućnost da se sklapaju strukovni kolektivni ugovori nego su strukovni sindikati realnost Hrvatske i na to ih trebamo priznati, trebamo ih uključiti u kolektivno pregovaranje, trebaju ravnopravno pregovarati sa svim drugim sindikatima i sam potpis ugovora bez jednog, bez drugog sindikata ne bi trebao biti kolektivni ne bi trebao biti kolektivni ugovor potpisan. Dakle, potrebno je da se usuglase i strukovni sindikat i sindikat granski ili oni drugi koji sudjeluju u samim pregovorima. Kad govorimo o pitanju štrajka, dakle ovaj zakon nije onemogućio još jedanput da spomenem u cijelosti nereprezentativne sindikate na pozivanje i provedbu štrajka radi promicanja i zaštite gospodarski i socijalni interes svojih članova, plaće ili drugih materijalnih prava, ali bi njihov poziv na provedbu štrajka s ciljem sklapanja izmjene ili obnove kolektivnog ugovora bio nezakonit budući da kao nereprezentativan sindikat nisu u mogućnosti sudjelovati u kolektivnim pregovorima. će i sindikate natjerati da oni koji nisu reprezentativni da dođu do te svoje toliko željene reprezentativnosti. Što se tiče samog ovog zakona, Zakon o radu smatramo Biblijom i držimo ga na jednom pijedestalu. Zakon o radu je jedan od temeljnih zakona koji određuje tržište rada u Hrvatskoj, međutim smo zaboravili dva druga važna zakona. Jedan od ovih je zakon o reprezentativnosti koji je jednako važan kao Zakon o radu i treći zakon koji je izuzetno važan je Zakon o zaštiti na radu koji je isto tako važan kao i Zakon o radu jer definira puno stvari koje su vezane uz uz sam rad, radništvo i tržište rada tako da to trojstvo smatram nečim što mi u Hrvatskoj moramo donijeti jer je to ne samo obaveza naša kao Vlade nego je obaveza i koju imamo prema EU. I famozni članak 262., da napomenem i da u ovom famoznom nikad neugledajućem zakonu koji nije bio ni tako loš, šteta što ga niste donijeli 2010., imali ste priliku, imali ste dovoljno ruku da ga donesete. Tu u završnim odredbama kaže danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti članak 254. Zakona o radu. Dakle mi smatramo da ovim zakonom možemo, da se radi o kolektivnom pregovaranju, možemo promijeniti i određene članke koji su bili definirani prije u Zakonu o radu, dakle da ih ukinemo u Zakonu o radu ali da ih definiramo tu kroz ovaj zakon jer mi ne ukidamo institut produžene primjene pravnih pravnih pravila nego ograničavamo na tri mjeseca što omogućuje svima da ako imaju želje i volje da sklope kvalitetan kolektivni ugovor da to i naprave. taj članak 262. i ova promjena koju mi predviđamo nije u suprotnosti, on je u principu u suprotnosti sa zahtjevima Konvencije br. 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje, međutim se onda u zakonodavstvu primjenjuje onaj članak 7. Zakona o radu koji kaže da se na radnika primjenjuje najpovoljnije pravo i stoga ovaj članak nije nikad osporavan, mada bi prema Konvenciji br. 98 bio apsolutno podložan promjeni i ukidanju. Stoga smatramo da je potrebno promijeniti odredbu, omogućiti da produžena pravila nakon isteka kolektivnog ugovora traju tri mjeseca, međutim i dalje se ostavlja mogućnost strankama kolektivnog ugovora da istim ugovore produženu primjenu pri čemu ocjenjujemo da je rok od tri mjeseca primjeren. U tome nitko ne sprečava obe strane da se dogovore o tome koliko to produženo trajanje produženo trajanje pravnih pravila može trajati, ali u svakom slučaju omogućava da se u vrijeme kada se pregovara, u vrijeme kada se dogovara o kolektivnim pravima koji su bili važni da se pregovara na jednakim razinama. Još jedna stvar da se zapiše, nije samo jedan ugovor kolektivni koji je u toj produženoj primjeni na razini države, sad na brzinu smo pogledali, je negdje preko 10 kolektivnih ugovora u produženoj primjeni. A to je na razini države računajte koliko takvih još ima na razini tvrtke, tvrtke, na razini grane. Prema tome, nije jedan mislim da bi prije razgovora, prije diskusije trebalo provjeriti točan broj. To kod nas se može na web stranici, odnosno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava će biti vrlo brzo objavljeni svi svi kolektivni ugovori u RH tako da će svak imati mogućnost vidjeti i promjene i tko je sklopio i s kime osim oni koji su jasno vezani tzv. kućni koji su vezani uz dogovore unutar pojedine tvrtke. Ali i tada će se moći vidjeti koja tvrtka je samo se neće moći vidjeti tekst što su potpisali jel. Tako da ćemo imati i tu mogućnost. Ja pozivam da što se tiče zakona nam uputite, ja nisam vidio niti jednu ključnu primjedbu osim ove primjedbe i na kraju gdje smo otišli u sasvim druge stvari koje nisu vezane uz ovaj zakon. Kad govorimo o zakonu možemo ga podijeliti u tri dijela. U prvom dijelu koji govori o reprezentativnosti središnjica na razini države, tekst je sa poslodavcima i sindikatima usuglašen možemo reći skoro 100%, a možemo reći 90% sa sindikatima skoro skoro 100%, a sa poslodavcima negdje 90%. Ovaj drugi dio koji govorimo o reprezentativnosti je usuglašen negdje sa nekima 100%, sa nekima 80%. Problem je bio ovaj članak koji govori o postotku udruženih članova i ovaj zadnji dio koji govori o prelaznim odredbama tu su poslodavci i sindikati se nisu htjeli o tome jasno diskutirati niti razgovarati što nam je bilo žao. više navrata pokušali pokrenuti razgovor o tome, međutim nije bilo sluha niti sa jedne niti sa druge strane jer tu su se stvari riješile na način da su se i sindikati i poslodavci ne žele promjenu tog članka na ovaj način, ali sa različitih pozicija. Sindikati zato što ne žele da se to promijeni, a poslodavci zato što žele da se to promjeni, ali da se onda otvori i cijeli set pitanja oko Zakona o radu. Mi smo rekli da Zakon o radu u ovom trenutku je zakon koji je dobar, koji je dovoljno krut i dovoljno fleksibilan za situaciju u kojoj Hrvatska je. Mi smo izgubili preko 160 tisuća radnih mjesta. Prema tome, nitko ne može reći da onemogućava otpuštanje radnika i gubitak posla. Prema tome, u ovom trenutku mislimo da u Hrvatskoj što se tiče Zakona o radu Zakon o radu ne treba mijenjati, ali što se tiče kolektivnog pregovaranja da tu stvari treba urediti i da treba omogućiti da svi ravnopravno pregovaraju. A ovaj famozni članak 262. nadam se da će otići otići u povijest nakon prihvaćanja konačne verzije zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Na vaše izlaganje prijavljeno je 5 ispravaka netočnog navoda. Idemo po redu. Poštovani zastupnik Branko Vukšić prvi. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre rekli ste nekoliko netočnih stvari. Prva stvar je da ovdje u ovoj raspravi nije bilo suštinskih primjedaba. Ne znam zašto mi uopće i govorimo ako vi, gospođa Lovrin vam je prije govorila o tome koje su suštinske primjedbe pa neću trošiti vrijeme pošto imam samo minutu. Rekli ste, isto ispravljam netočan navod, pustite da Vlada pregovara sa svojim sindikatima. Odakle sad Vlada ima svoje sindikate, mi imamo svoje sindikate. To je sasvim sigurno netočno, valjda pogreška. Ovo nije suprotno zakonu, ovo je nemoralno jer ste vi iz kukuriku koalicije bili protiv ukidanja produžene primjene pravnih pravila ovakva kakva jesu danas. Vi ste bili protiv, to je nemoralno. I zadnja stvar, ne borimo se za svoju sliku ministre na ekranu već za istinu, a ne iskačemo iz paštete mi nego vi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda i poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine uvaženi ministre. Naime, vi ste rekli da je jamstvo da nisu povećane plaće u državnoj upravi, a ono što sam ja govorio u svojoj raspravi, da je jamstvo da to nije tako masa plaća koja je ostala ista. Ispravljam netočan navod, a ja ću vam donijeti dakle pisane dokumente u kojima točno su povećani koeficijenti u uredima državne uprave i to rukovodeće funkcije u državnoj upravi gdje su povećani koeficijenti. Istovremeno vi i sami znate da u javnim službama nema više cipelarine pa se čovjek pita kada dođem u bolnicu u kojoj sam radio do prije godinu dana nisu li te novce koje su oduzeli tim čistačicama i svim ostalima koji su to primali ili pak u prosvjeti zaista otišli u urede državne uprave. I još nešto da vas pitam, vi ste i znanstvenik, mislite li da će kada promjeni se kolektivni ugovor i kada profesori budu imali umjesto 6 tisuća kuna evo 4,5 biti stimulirani da odgajaju Josip (SDP)** Gospodine Grubišiću, uvažite mene i Poslovnik pa samo ispravite, a nemojte pitati i sugerirati u ovoj situaciji. Sljedeći ispravak netočnog navoda i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa. Evo ja ću ispraviti. Dakle gospodine ministre osporavajući tvrdnju zastupnika Grubišića da su pojedinim visokim dužnosnicima ili visokim državnim službenicima povećani koeficijenti rekli ste da to nije točno. I tu bi vam vjerovali na riječ dok ne bi imali dokaze o suprotnom, ali onda ste izrekli jednu netočnost i netočan navod, a to je da se to može lijepo vidjeti iz mase plaća. Iz mase plaća se ništa ne može vidjeti jer se negdje može dodati, negdje se može oduzeti i onda je to prosjek ili sarma, netko jede kupus netko meso pa je u prosjeku sarma. Dakle, od toga se ne može vidjeti ništa i to nije valjan argument. Druga netočnost koju ste rekli je da ne ukidate institut produžene primjene ugovora. Smisao produžene primjene po sadašnjem zakonu o kojem ja ne dvojim treba to, ja isto mislim da to treba promijeniti, ali jest da je on produžen do sljedećeg dogovora, a vi ukidate ali mu ostavljate, dopuštate da traje tri mjeseca. To je ograničeno s tri mjeseca, nema dogovora on je gotov i ne valja. Dakle, ukidate institut produžene primjene kakav je njegov zakonski sadašnji smisao. To samo treba jasno reći. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovanog zastupnika Dinka Burića. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Ispravljam netočan navod poštovani gospodine ministre rekli ste da ne zadire ovaj zakon u temeljni kolektivni ugovor kad ste govorili o članku 23. koji govori o otkazu ugovora pa čak pozivali se i na članak 2. koji regulira vremensko trajanje. Međutim, ugroženo je, ovakvim zakonom se ugrožava i članci br. 4. i članak br. 5 temeljnog kolektivnog ugovora koji u temeljnim načelima govore da potpisnici su suglasni da će se zauzimati za sljedeće ciljeve i 1. stavak promicanje socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja, a u članku 5. polazeći od Konvencije 87. i 98. koju ste vi već spomenuli, Međunarodne organizacije rada, suglasni su da će se uvažavati općedruštvena važnost sindikata i sindikalnog rada. ako Vlada zadire i sebi daje za pravo da organizira sindikalnu scenu, onda u dokida, i ne daje nikakvu važnost općedruštvenu važnost sindikatima. Nije, i još ste nešto rekli, Vrijeme./… sa europskih socijalnim poveljom, je ali on još sa nečim suglasniji, a to je sa vašom željom da promjenom, ovakvom promjenom zakona se sakrijete od mogućeg i rastućeg socijalnog bunta Hvala lijepa, hvala, hvala. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite poštovani zastupniče. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi gospodine ministre rekli ste da se sindikalna članarina skuplja na blagajni, možda je to lapsus. U Hrvatskoj se ona skuplja u 99% slučajeva obustavom od plaće, automatskom obustavom plaće, a sve ostalo je podložno manipulacijama i prikazivanju članstva, prema tome molim oprez. Drugo, rekli ste da će ova rješenja ojačati nastojanje sindikata u sklapanju kolektivnih ugovora, ja se bojim, imam jednu dilemu da ne ojača one radikalne sindikate koji su spremni svim sredstvima doći doći do cilja. Dakle ja imam jednu dvojbu, a vi o tome razmislite. A treća stvar, kućni kolektivni ugovor su registrirani u uredima državne uprave u županijama. Možete doć do njih kad god hoćete, vrlo su vrijedni, imate ankesa, imate produljenja. vrlo puno toga ima i mislim da bi to bilo vrlo korisno za našu sindikalnu praksu. To je vrlo dostupno. Hvala lijepa. prijedlogu Zakona glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, za to. Sutra Sabor zasjeda u 9,30, uobičajeno vrijeme, prvom točkom dnevnog reda Izvješće o provedbi Zakona o prvima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2011. Godinu. Hvala lijepa. Vidimo se sutra u 9,30. Hvala